Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege.

Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnoga reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, za pravosuđe, za obitelj, mlade i sport, za ravnopravnost spolova, za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Ministar … **Grbin, Peđa (SDP)** Ako sam propustio čuti ispričavam se, s obzirom da se objedinjena rasprava o tri zakona, da li će biti produženo vrijeme rasprave za klubove na 20 minuta. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** …/nerazumljivo/… Gospodin ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković imat će uvodnu riječ. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažene zastupnice i zastupnici pred nama su dakle izmjene Kaznenog zakona, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Zakona o kaznenom postupku, dakle jedan paket zakona kojima zapravo temeljno imamo cilj pooštriti kazne u određenim segmentima posebno vezano za nasilje, ubrzati kazneni postupak kako bi postupci išli brže i kako bi zapravo do odluka dolazili

izbjegli da za isto činjenično stanje možemo primjenjivati kazneni i prekršajni zakon što je zapravo po odluci Suda EU i Europskog suda za ljudska prava što nije dobro, ovdje radimo jasniju distinkciju. Kod Kaznenog zakona osim što sam već rekao pooštravanja zakonski kazneno pravnih politika, kod kaznenog dakle kod kaznenih djela vezano za nasilje u obitelji, želimo pooštrit kaznenu politiku propisivanjem drugačijih, oštrijih kazneno-pravnih oblika za pojedina kaznena djela. Također propisujemo i kvalificirane oblike kaznenih djela počinjenih prema bliskoj osobi a bliske osobe su članovi obitelji, bivši bračni ili izvanbračni drug, bivši životni partner ili neformalni životni partner, osobe koje imaju zajedničko dijete i osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu. želimo proširiti i definiciju službene osobe a jasno ovim zakonom želimo isto odgovoriti na ono što se događalo u društvu, želimo odrediti novo kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi. Velika je promjena kod brisanja kaznenog djela spolnog odnošaja bez pristanka, to djelo ukidamo i zapravo biće tog djela stavljamo u kazneno djelo silovanja. I također, brišemo i kazneno djelo teškog sramoćenja, kao što znate, imamo sada uvredu, imamo klevetu, imamo u sadašnjem sustavu kazneno djelo teškog sramoćenja ali zapravo analizirajući praksu, vidjeli smo da se vidjeli smo da se to baš prečesto ne vode postupci vezano za to i na neki način to možemo sankcionirati i kroz građanske postupke naknade štete. Što se tiče pooštravanja pojedinih kaznenih djela vezano za zapriječene sankcije, imamo u nasilju kod kazneno djela iz čl. 179. kazneno djelo nasilje u obitelji, danas je prema važećem zakonu dakle kazna zatvora predviđena za to do 3 g. a ovim novim mi predlažemo od 1 g. minimalno zatvora do 3 godine. Imamo znači čl. 116. sakaćenje ženskih spolnih organa, tu je kazna zatvora zapriječena danas od 6 mj. do 5 g., mi ovdje dižemo dakle od 1 do 8 g., a

imamo dakle danas od 1 do 8 g., mi predlažemo dizanje od 3 do 8. Osobito teška tjelesna iz čl. 119. danas je okvir od 1 do do 10 g. zatvora a mi predlažemo dakle da bude od 3 do 10. Bludne radnje, danas je do 1 g., mi predlažemo do 2 g. da bude. Spolno uznemiravanje iz čl. 156., danas je do 1 g. a mi predlažemo do 2. Dakle, vidite u cijelom nizu ovih kaznenih djela, predlažemo da se taj kazneno-pravni okvir, da bude zapravo negdje dignut minimum, negdje i minimum i maksimum, u svako slučaju smatramo da će ovakav zakonodavni okvir omogućiti da se u ovim kaznenim djelima izriču strožije kazne koje će tada zapravo doprinijeti, ja mislim da mnogi koji takva kaznena djela žele počiniti, da im ovo bude jedno upozorenje da će bit oštrije kažnjeni i da zapravo ipak negdje se to pojavi da se odustane od toga. Dopunjavamo postojeće članke, kazneno djelo prijetnje iz čl. 139. gdje predlažemo jednu težu kaznu kada je to kazneno djelo počinjeno prema svim kategorijama bliskih osoba i omogućava se progon po službenoj dužnosti. Kazneno djelo nametljivog ponašanja iz čl. 140., tu je propisana teža kazna kad je počinjeno prema svim kategorijama bliskih osoba te se omogućava progon po službenoj dužnosti. Kazneno djelo nasilja u obitelji 179., tu se uvodi nova posljedica zapravo tu malo mijenjamo, mijenjamo opis tog kaznenog djela gdje kažemo danas da tko krši propise o zaštiti od nasilja u obitelji i time kod članova u obitelji ili bliske osobe i izazove strah za njezinu sigurnost ili sigurnost njoj bliskih osoba ili je dovede u ponižavajući položaj, e sad, ovdje bi dodali ponižavajući položaj ili stanje dugotrajne patnje, to je nešto dakle gdje širimo ono gdje se, što čini biće tog kaznenog djela. Definiciju službene osobe isto smo rekli proširit ćemo, sve ovo što je i sada službena osoba od državnog dužnosnika, službenika, dužnosnika ili službenica, službenika u jedinici lokalne ili područne samouprave, ovdje ćemo proširiti ista, obuhvatiti ćemo i stručne radnike koji obavljaju poslove iz djelatnosti socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja uz sve ove već postojeće. Također vezano za to, proširujemo dakle jednim novim kaznenim djelom a to je prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi. Dakle po osobi u obavljaju posla posla od javnog interesa ili javno službenika u obavljaju javne službe silom ili prijetnjom d će izravno uporabiti silu, spriječi u obavljaju poslova od javnog interesa ili javne službe kaznit će se, mi predlažemo kazna zatvora do 3 g. a za kvalificirani oblik od 6 mj. do 5 godina. Spolni odnošaj bez pristanka, to je danas kazneno djelo iz čl. 152. KZ-a, predlažemo da se briše, tu je bilo dosta zapravo rasprave oko toga i zauzet je stav da takvo kazneno djelo zapravo treba biti, biće tog djela treba biti sastavni dio kaznenog djela silovanja jer jako je problematično ovaj spolni odnošaj bez pristanka ali ono što je možda još i važnije, mi ovdje predlažemo pooštravanje sankcije, dakle najprije smo imali za ovaj važeći bez pristanka je bilo od 6 mj. do 5 g. a sada idemo, znači minimum dižemo od 1 do 5 g., ako je bilo uporaba sile, tada idemo od 3 do 10 a sada je bila od 1, dakle dižemo i tu tu minimalnu granicu. Kazneno djelo teškog sramoćenja, rekao sam da predlažemo ovim zakonom da se briše jer imamo zapravo u nekakvoj našoj tradiciji kazneno djelo klevete i uvrede. I zakon kada se donosio kazneni 2011. godine bilo je dosta rasprave da li i uvredu i klevetu prebaciti u Prekršajni zakon, ali tada smo zauzeli stajalište radna skupina da su i čast i ugled nekakve kategorije koje štiti i naš Ustav i da ne bi bilo primjereno tako nešto staviti u prekršaj nego da to treba štititi Kaznenim zakonom, s tim da je ovdje napravljena promjena. Nekad je za ta kaznena djela bila predviđena i kazna zatvora, danas više ne. Danas je to samo novčana kazna. Što se tiče Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, to je prekršajni tako da kažem zakon. Mi smo tu sve prekršajne sankcije koje su predviđene predviđene tim zakonom mi smo sve pooštrili. Tamo gdje bila tisuću kuna kazna digli smo je na dvije, tamo gdje je zatvor bio predviđen 30 dana digli smo na 45, 60 jer Općim prekršajnim zakonom određena je da kazna zatvora u prekršaju ne može biti dulja od 90 dana. Tako da smo tu sve zapriječene kazne podigli, ali smo ono što je važno u ovom članku 10. koji govori o vrstama nasilja u obitelji, tjelesno nasilje, tjelesno kažnjavanje tu smo preciznije definirali što je to tjelesno nasilje kako ne bismo došli kako ne bismo došli u sukob sa Kaznenim zakonom pa smo vrlo precizno definirali da je tjelesno nasilje ono nasilje koje nama za posljedicu nekakvu tjelesnu ozljedu nego su to određeni fizički nasrtaji, ali nema za posljedice nikakve nikakve tjelesne ozljede. Zakon o kaznenom postupku on ima za cilj prvenstveno moramo implementirati jednu direktivu EU o pravnoj pomoći za osuđenike i okrivljenike u kaznenom postupku i zatražene osnove u postupku na temelju Europskog uhidbenog naloga, to je nešto što moramo implementirati i to propisujemo prenoseći ovu direktivu da uhićenici, osumnjičenici, okrivljenici slabijeg imovnog stanja u pristupu obrani ne budu u nepovoljnijem položaju od onih boljeg imovnog stanja i tu trošak obrane snosi država. Taj novi institut privremena pravna pomoć branitelja na teretu proračunskih sredstava i to je širenja instituta tzv. siromašnog branitelja. Bolje smo regulirali pitanje izuzeća, koncentracije izdvajanja nezakonitih dokaza, čitanje ranije izvedenih dokaza bez suglasnosti stranaka želimo ubrzati rad policije kroz izmjene zakona, također odrediti ili produljiti i produljenje istražnog zatvora kod nepravomoćnih presuda gdje je izrečena kazna zatvora od pet od pet godina ili teža i brisanje pripremnog ročišta do 15 godine gdje je zapriječena kazna i brisanje uvodnih govora. Kod izuzeća svi znamo da kada su postupci počinjali da su mnogi tražili izuzeće i sudaca suda pred kojim se postupak vodi, ali i svih onih drugih sudaca drugih sudova. Mi smo ovdje uredili i rekli smo da se može tražiti izuzeće samo u odnosu na suce gdje se postupak vodi, dakle ne tamo gdje još postupak nije niti dospio. Pred optužnim vijećem, što se tiče koncentracije prijedloga za izdvajanje nezakonitih dokaza, tu smo tražili jednu koncentraciju da se to mora odmah staviti prijedlog za izdvajanje takvih nezakonitih dokaza, a sada je to dozvoljeno da se takvim prijedlogom ide na više sjednice optužnog vijeća što smatramo da omogućava zlouporabu tog prava i da se time postupak produljava. Čitanje ranije izvedenih dokaza bez suglasnosti stranaka, to je naš prijedlog, smatramo to dosta važnim iskorakom jer danas događa se u postupcima da se mijenja predsjednik vijeća, da se mijenja vijeće i tada po sadašnjoj regulativi rasprava počinje ponovno ponovno i čak ako predsjednik vijeća i predloži da se ne provode dokazi koji su provedeni ako stranka traži da se dokazi provode tada mi možemo po drugi puta moramo moramo provoditi te dokaze. Po ovom novom prijedlogu predsjednik vijeća će sam ocijeniti da li je to potrebno i to bez suglasnosti stranaka. Također što se tiče ubrzanja rada policije po našem prijedlogu samostalno bez naloga državnog odvjetnika policija može obaviti dokaznu radnju prepoznavanja, zatražiti potrebna vještačenja osim kada se radi o obdukciji, ekshumaciji, molekularno genetskoj analizi, zatražiti može također tjelesni pregled uzimanje krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba o čemu su pravovremeno dužni izvijestiti državnog odvjetnika, dakle ne treba poseban nalog s čime ćemo ubrzati postupak. Određivanje je također važno ili produljenje istražnog zatvora kod nepravomoćno izrečene kazne zatvora od pet ili teže. To danas nemamo mogućnost, dakle kada je nepravomoćna presuda izrečena gdje je okrivljeniku izrečena kazna pet ili više godina zatvora, tada je moguće u principu po ovim izmjenama da mu se odredi i produljenje istražnog do pravomoćnog eventualno okončanja jer ovdje smatramo da se radi o takvim počiniteljima koji predstavljaju potencijalnu opasnost za društvo i društvu smatramo da se ovdje ima pravo braniti od tako nečega. Brišemo pripremno ročište u predmetima gdje je zapriječena kazna do 15 godina, a sud ga može provesti u postupcima tamo gdje je iznad, zapriječena kazna iznad 15 godina. Također brišemo i uvodne govore jer smatramo da ćemo u nekoj mjeri ubrzati postupak i ukidanjem nesvrsishovitih i izlaganja stranka pred sudom. Također usklađujemo i rokove vezano za Visoki kazneni sud koji počinje s radom 1. siječnja 2020. godine. Mjere opreza, također izričemo dvije nove mjere, a to je zabrana pristupa internetu i jedna mjera u principu ako se ne izvršavaju sudske odluke dopunjavamo članak 311. Kaznenog zakona time se čini novo kazneno djelo. djelo. Hvala vam lijepo. Predlažem da provedemo raspravu i za drugo čitanje da pripremimo zakon sukladno analizi vaše rasprave koju ćete provesti, svim vašim prijedlozima i primjedbama koje će dati. Hvala Puno vam hvala g. ministre. Imate međutim još posla jer imate nekoliko replika. Prvu repliku ima g. Peđa Grbin. Zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče, uvaženi g. ministre. U replici ću se, iako ću kasnije puno više govoriti o Zakonu o kaznenom postupku koncentrirati na ove mjere koje su u Kaznenom zakonu a tiču se postrožavanja i pooštravanja pristupa u kaznenim djelima protiv spolne slobode. I načelno to mogu podržati. Ali ono što vas molim i na što apeliram i nadam se da ćete tu moju sugestiju prihvatiti da ne ostanemo samo na kaznama. Stroge kazne same po sebi neće donijeti ništa. One će možda donijeti određenu satisfakciju žrtvi, one će možda donijeti određeni mir cjelokupnoj javnosti ali same strože kazne bez adekvatne potpore žrtvama, bez kvalitetnijeg procesuiranja ne znače ništa. Apeliram zato na vas da ono što smo usvojili kroz Istanbulsku konvenciju provedemo i u praksi. Hvala. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Poštovani zastupniče, ovdje se potpuno slažemo. Kada stvar dođe zapravo u zonu pravosuđa znači da puno toga nije funkcioniralo prije i zapravo cilj upravo to da svi oni zaštitni, preventivni mehanizmi, edukacijski mehanizmi zapravo da svi prorade tako da što manje toga dođe u zonu uopće pravosuđa. G. ministre ovo nije dovoljno, u proteklih 5 godina ubijeno je 100 žena. A u koliko slučajeva su suci kažnjavajući nasilnike davali najminimalniju propisanu kaznu. Što ćete učiniti da ove kazne koje ste propisali opet ne idu u tom smjeru? Dakle Pravosudna akademija isto tako odnosno suci moraju svoje odraditi a ne da i dalje vidimo one koji nakon prekršaja kreću vrlo brzo i rade rad za opće dobro a one koji su počinili najteža djela dobivaju minimalnu kaznu, nikakva to nije poruka. Isto je što se tiče i silovanja, isto je i što se tiče nasilja nad ženama. Što ćete učiniti? Dražen (HDZ)** Poštovana zastupnice, cijeli ovaj zapravo set zakona ide za time da omogućimo normativni okvir da se izriču teže kazne, znači da više ne bude onih kazni koje su blage, koje ne odgovaraju počinjenju djela i mi ovdje kao što ste vidjeli u cijeloj ovoj glavi pooštravamo taj zakonski okvir. Negdje dižemo onaj minimum kazne, negdje dižemo i minimum i maksimum, negdje dižemo maksimum. Tako da zaista stvaramo uvjete da to bude oštrije. Ali da bi bilo oštrije, ja se s vama potpuno slažem i suci moraju biti osviješteni da su to vrste kaznenih djela gdje treba biti oštar. I jasno je da će naša pravosudna akademija da će organizirati cijeli niz edukacija i za naše suce i za one druge sudionike procesa kako bi postali svjesni da moramo biti oštriji. Ali jasno je i ovo sve što sam dao u odgovoru na prethodnu repliku, svi oni preventivni mehanizmi moraju također djelovati. **Radin, Furio Hvala lijepa. Poštovani ministre, dakle u nekoliko, zapravo od možda godinu ili dvije dana nekoliko desetaka slučajeva se dogodilo k ada je javnost osuđivala određene postupke djelujući tako i na pravosudne djelatnike, osuđujući ih ne znači da su bili u pravu i to je bio i razlog, ne samo to već kroz program Vlade RH zapravo ovaj set zakona vezano za Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, vezano za Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji i za ove sudove za mladež. Na našim odborima vaša pomoćnica gđa. Vedrana Nikolić Šimundža je davala suvisla objašnjenja po svim upitima saborskih zastupnika. Međutim u međuvremenu smo dobili jedan dopis od pučke pravobraniteljice vezano uz Zakon o kaznenom postupku za ona djela za koja je propisana kazna viša od 5 godina i ona se referira na to da to nije usklađeno sa direktivom EU-a. Pa ako znate nešto o tome evo možemo reći i u ovoj raspravi. Hvala lijepo. **Radin, Furio Evo kao što vidite mi ovdje implementiramo direktivu EU gdje želimo zapravo osigurati i onim građanima slabijeg imovnog stanja da imaju branitelja na teret dakle sredstava državnog proračuna. Stoga nakon što ovo stupi na snagu ja se nadam da ćemo ga usvojiti tada će i ti građani imati pravo na branitelja na teret troškova državnog proračuna.

Upravo zbog toga što jedan od dominantnih nasilja je i nasilje nad istinom a to nasilje nad istinom se događa onda kada svijet nije raščaran od mnogih predrasuda i varki. Jedna od tih varki je nastajala i bila je kao argument kod donošenja i usvajanja ratifikacije Istanbulske konvencije a to je da Istanbulska konvencija sadrži rodnu ideologiju. Na primjeru ovih zakona bih htio da se jasno kaže zbor raščaravanja svijeta kakav je odnos između ratifikacije Istanbulske konvencije i ovih zakona. Je li ratifikacija motivirala predlagatelja da nastupe i s ovim promjenama? Jer to je iznimno bitno zbog ove kategorije o kojoj ću u raspravi nešto govoriti. što se tiče Istanbulske konvencije mi ovdje već imamo određene elemente koje Istanbulska konvencija traži da budu implementirani. Dakle i prije ratifikacije Istanbulske konvencije kroz Prekršajni zakon o zaštiti od nasilja u obitelji mi smo već jako podigli te standarde u našem zakonodavstvu. Pitanje funkcioniranja toga treba osigurati cijelu infrastrukturu da svi ti mehanizmi mogu funkcionirati. Ali što se toga tiče naš Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji već je puno prije imao ove elemente u kojima Istambulska konvencija ima, a mi smo je nakon toga ratificirali. Što se tiče visina kazni, što se tiče tog nekakvog kaznenopravnog okvira Istambulska konvencija tu ne propisuje neke stvari, ali što se tiče samih vrsta kaznenog djela mi apsolutno imamo to dobro razgraničeno i dobro definirano. Ne zaboravimo da imamo i kaznena djela zločina iz mržnje koja su vrlo široka i obuhvaćaju cijeli niz. Jeckov. **Jeckov, Dragana (SDSS)** Zahvaljujem. Poštovani gospodine ministre. Ovaj set zakona sigurno da je nastao pod pritiskom javnosti i rezultirao je

desio se upravo zbog groznih slučajeva i DAruvarca i nasilnika iz Paga i niz drugih groznih slučajeva kojima smo svjedoci. Na neki način pooštravanje sankcija očekujemo da će imati rezultate, međutim danas smo na okruglom stolu kojem smo prisustvovali čuli jednu zaista zabrinjavajuću zabrinjavajuću tezu, a to je kada se desi nasilje nasilnik ostaje u kući, dobije kaznu od 6 mjeseci, on nekoliko mjeseci čeka da dođe na red za izvršenje te kazne. Ako mi sada njemu propišemo godinu dana. Dragana (SDSS)** Ako mu sada godinu dana omogućimo, ako se propiše kazna od godinu dana i on i dalje sjedi i čeka izvršenje kazne, žena je cijelo to vrijeme u Sigurnoj kući. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Izvolite gospodine ministre. (HDZ)** Ovo je predmet vezano za što prije odlazak na izvršavanje kazne, to je predmet drugog zakona, Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Taj zakon je u izradi i mi ćemo sa tim zakonom u prvom čitanju na Vladi ja mislim izaći već do konca godine gdje propisujemo bitno, bitno brže rokove. Dakle, kada netko ima pravomoćnu presudu da taj nema što dugo čekati kod kuće nego da taj mora odmah ići u izvršavanje kazne zatvora. Tamo gdje presuda nije pravomoćna imamo po Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji imamo one sigurnosne mjere, znači zabrana pristupa osobi, zabrana ovakvog ili onakvog odnošaja u odnosu na tu osobu, mi to već imamo u tom zakonu. A sada ovim zakonom propisujemo da je kršenje odluke suda koja je to propisala posebno kazneno djelo. Tako da radimo jedan normativni mehanizam koji treba spriječiti ovo o čemu vi govorite. Hvala lijepa. Želi li netko ispred odbora? Izvolite. Gospođa Sabina Glasovac Odbor za ravnopravnost spolova. Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na 30. sjednici održanoj 6. studenoga 2019. godine raspravljao je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona kaznenog zakona, ali i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Odbor je navedene prijedloge razmatrao kao zainteresirano radno tijelo sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskog sabora, rasprava je provedena objedinjeno isto kao i ovdje u Hrvatskom saboru. Ono što se u raspravi iskristaliziralo sigurno je da su članice i članovi odbora podržali predložene izmjene obaju zakona. Pozdravili su postroženje zakonskih politika u kažnjavanju u vidu većih posebnih minimuma i maksimuma zatvorskih kazni, međutim ukazano je i na ekstenzivnu primjenu odredba o sudskom ublažavanju kazne i blagu politiku sudskog kažnjavanja nasilja prema ženama. U raspravi je nadalje izrečen i prijedlog propitivanja pitanja zastare u odnosu na kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta s obzirom na razorne posljedice na život djece i njihovu kasniju sposobnost podnošenja kaznene prijave u zadanim zastarnim rokovima. Time bi se djeci omogućilo pokretanje kaznenog postupka u kasnijoj fazi života kada će za prijavu biti sposobni i pri tome ukloniti ograničavajući faktor zastarnog roka. Što se tiče ovog drugog zakona, također su kao prednosti iskazane brzina postupka u sankcioniranju te brže izricanje sankcija u odnosu na kazneni postupak. Poduprli su članice i članovi odbora i pozdravili predložene izmjene. Naveden je podatak da pravosuđe na bezuvjetne zatvorske kazne osuđuje ispod 10% ukupne brojke svih počinitelja nasilja, dok su ostali kažnjeni relativno blagim novčanim kaznama odnosno uvjetnim zatvorskim kaznama i radom za opće dobro. Među predloženim izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji najznačajnijom novinom je istaknuta izmjena članka 10. u točki 1 na način da se nasiljem u obitelji umjesto tjelesnog nasilja propisuje primjena fizičke sile uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda. Moram samo još napomenuti da je predstavnik Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova ukazao na problem oko distinkcije između prekršajnih i kaznenih djela nasilja u obitelji. Naime, budući da ne postoji jedinstvena i jasna pravosudna praksa događa se da se ozbiljni slučajevi nasilja ne prepoznaju dok se istovremeno procesuiraju verbalne uvrede, izolirani incidenti koji nemaju pravu nasilničku prirodu. Jednako tako iz Ureda pravobraniteljice apeliralo se radi dosljedne implementacije definicije nasilja u obitelji iz članka 3.b Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, razmatranje proširenja definicije bliskih osoba iz članka 87. Kaznenog zakona u smislu da se obuhvate i osobe u sadašnjoj ili bivšoj intimnoj vezi bez obzira da li imaju ili nemaju zajedničku djecu, on neovisno o tome je li počinitelj ikada dijelio ili dijeli isto prebivalište sa žrtvom. Međutim, vi ste svi, sa svim ovim već upoznati i putem savjetovanja sa zainteresiranom, sa Moram samo još na kraju konstatirati da je Odbor za ravnopravnost spolova prihvatio jednoglasno oba prijedloga zakona, a sve primjedbe, prijedloge i mišljenja iznesena u raspravi upućena su i vama radi izrade Konačnog prijedloga zakona. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Netko drugi? Dobro, prelazimo na raspravu, prva je gđa. Ines Strenja koja će govorit ispred Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite. Zahvaljujem g. predsjedavajući, pozdravljam ministra sa svojom pomoćnicom, dakle g. ministre ovo nije dovoljno, al to je poruka ne samo vama, to je poruka cijeloj Vladi, dakle nije dovoljno brzo i nije dovoljno u ovom trenutku. Dakle, u ovom trenutku idemo sa prvim čitanjem, a znate koliko je vremena proteklo od usvajanja Istambulske, od mijenjamo zakon, danas smo mogli čuti da idemo sad još osnovati 6 skloništa i idemo ustanoviti telefon na koji će se javljati žrtve nasilja, to nije dovoljno, RH je morala puno više. U proteklih 5.g. ubijeno je 100 žena, stotine i stotine trpe fizičko zlostavljanje, psihičko zlostavljanje i njih i njihove djece i nemaju zaštitu od onih koji su za to najpozvaniji. Dakle, svaka rasprava o obiteljskom nasilju nužno uključuje i problematiku zaštite žrtava obiteljskog nasilja. Iskustva su pokazala da obiteljsko nasilje u pravilu ima uzlaznu liniju, pa nakon relativno blagih oblika nasilja slijede oni puno teži, te da nije riječ o izoliranim incidentima, nego o periodično ponavljanim aktima nasilja. Kada se tome još pridoda i da je i u slučaju obiteljskog nasilja uvijek riječ o aktu nasilja, fizički nadmoćne osobe nad slabijom, jasno je zašto se upravo ovdje u prvi plan stavlja zaštita žrtve. Nužnost da se žrtvama obiteljskog nasilja pruži posebna dodatna zaštita razlog je i usvajanja i potrebe posebne pravne regulative u ovom području. Smatram da hrvatsko društvo tek treba stvarno prepoznati problem nasilja u obitelji i potrebu stvaranja pretpostavki za njegovo sprječavanje, za realizaciju te zahtjevne zadaće nužno je postojanje, jasno nužno i jasno zakonodavnog okvira, ali i njegovo efikasno provođenje u praksi, a toga nismo svjedoci. propisivanje nasilničkog ponašanja u obitelji i kao kaznenog dijela i kao prekršaja bez kriterija koje bi jasno razgraničavali jedno od druge kažnjive radnje i doveo je takvo rješenje do u praksi neprihvatljivih rješenja i ako se povodom te iste radnje nasilničkog ponašanja vode i kazneni i prekršajni postupak krši se temeljno postupovno načelo ne bis in idem, znači ne bis in idem je temeljno ljudsko pravo i načelo kojim se zabranjuju da se pojedincu dva puta sudi u istoj stvari. Ako se vodi samo jedan postupak, kazneni ili prekršajni zbog nepostojanja jasnih kriterija razgraničenja, procjenu kvalifikacija ponašanja kao kaznenog dijela ili prekršaja odredit će najčešće policijski službenik čime se dovodi u pitanje pravna sigurnost građana. Stoga nema nikakve dvojbe da bi predstojeću izmjenu Kaznenog zakona trebalo iskoristit za preoblikovanje postojeće kazneno pravne regulative, tako da se postave jasni kriteriji. Treba naglasit da kod obiteljskog nasilja bez obzira na to dal je riječ o prekršaju ili kaznenoj odgovornosti nasilnika, uvijek u prvi plan treba stavit žrtvu i njezinu učinkovitu zaštitu, a s time povezano i otklanjanje uzroka nasilničkom ponašanju. Prema tome, odgovarajuća i precizna normativa koja će pružit pravni okvir za ostvarenje navedenog tek je prvi početni i lakši dio zadatka. Međutim, ono što je daleko teže jest njezino efikasno provođenje u praksi. Na to upućuju osobito u posljednje vrijeme mnogobrojni slučajevi obiteljskog nasilja kod nas koji su završili sa fatalnim ishodom. Svaki od tih slučajeva ostavio je gorak okus i nametnuo neizbježna pitanja, da li se ta smrt mogla spriječiti, zašto se žrtva nije zaštitila, zašto se ne provode postojeći instrumenti za zaštitu žrtava obiteljskog nasilja i tko je za to odgovoran. Takva i slična pitanja postavljat će se i dalje sve dok sustav ne osigura uvjete za provedbu postojećih propisa o zaštiti žrtava obiteljskog nasilja, a pojedinci zaduženi za njihovu provedbu ne počnu odgovorno odgovarati za svoje propuste. Prema statistikama na 10 slučajeva samo jedan žena prijavi da je žrtva nasilja, no to još uvijek ne znači da može i otići iz nasilnog odnosa, potvrđuje to i statistika prema kojoj oko 70% žena nakon što podnese svoju izjavu o nasilju, istu i povuče zbog straha, ponekad zbog pritiska okoline ili nepovjerenja u institucije. Mnoge žene tako u nasilnim odnosima žive 20, 30 i više godina. Bitno je pojasniti da početak nasilja nije šamar, on dolazi tek na kraju, a prije takvog fizičkog žene proživljavaju mučno psihološko nasilje, manipulacije, odvajanje od prijatelja i obitelji, ekonomsko nasilje, kontrolu i prijetnje i Situaciju dodatno otežava i to što se za proživljeno nasilje često, češće okrivljuju i same žene žrtve, pa samim time kriveći sebe, žrtve nasilja ne dolaze iz takve okoline, prvi su korak zakonske izmjene, a potom je drugi važan korak edukacija policajaca, socijalnih radnica, pravnica, sudaca i sutkinja, dok će dugoročna promjena dostići se tek adekvatnom obrazovnim sustavom koji će našu djecu učiti učiti nasilju jer je oko 60% mladih već doživjelo neki oblik nasilja, što su pokazala istraživanja. Dakle za te promjene potrebna je ipak jedna politička volja, promjena odnosa u našem društvu i zbog toga smatram da još uvijek nismo na to bili spremni. Dakle počevši od policije koja često na intervenciji uhićuje i nasilnika i žrtvu preko CZSS-a gdje žrtve često ne dobivaju niti sve potrebne informacije o dostupnoj pomoći, primjerice da imaju pravo na besplatnog odvjetnika pa sve do pravosuđa koji u praksi imaju praksi izricati minimalne zakonske kazne nasilnicima, čak i uvjetne do sada kao što je bilo i novčanih ili pak najkraće zatvorske kazne nakon kojih se nasilnik vraća u zajedničko kućanstvo. Kada pak žena napusti nasilni odnos, vrlo često nema ni osnovnih ekonomskih sredstava kako bi s djecom odselila u podstanarski stan a uz stalne odlaske u CZZS, na sudove na sudove psihoterapije i druga liječenja koja su potrebna njoj i djeci, nema niti vremena radit puno radno vrijeme. Dakle još malo o skloništima. Trenutno u Hrvatskoj se planira pod hitno osnovati još 6 skloništa. To pod hitno znači da se zbilja u nekim sredinama kontaktira direktno župan, čak ne ni sve one institucije ili NGO, znači udruge koje godinama se same financiraju i brinu i imaju skloništa za žene i pokušava ispunit ta zadaća, da svaka županija ima svoje sklonište i da se osnuje taj jedinstveni telefonski broj kamo će se javit žene. O tom broju neću uopće pričat, prije 30 g. osnivala sam u Rijeci SOS telefon za pomoć ženama žrtvama nasilja, 90-te godine, tada smo imali telefon gdje se žene mogu javiti. Potpuno mi je neshvatljivo pogotovo kad znamo da u nekoliko dana se može dobiti i organizirati besplatan telefon, da mi danas još uvijek koliko vremena od usvajanja Istanbulske, ratificiranja Istanbulske konvencije, mi još uvijek nemamo jedinstveni broj na koji se žene mogu javiti. Ali samo telefon nije dovoljan. Danas smo isto tako mogli čuti da nažalost još uvijek sva skloništa se projektno financiraju. To apsolutno nije dovoljno. Dakle određene županije, određene grupacije koje vode sklonište nemaju kapaciteta napisati kvalitetan projekt i povuć novac. I onda dolaze u situaciju da ili će se brinuti o ženama ili će pisati projekt s kojima će moći financirat ta skloništa i onda su ta skloništa ovisna o donacijama. Pa onda imate jedno sklonište koje je udaljeno 5 km od jedne pekare koja im poklanja kruh od danas prije ali nemaju auto pa onda žene pješke svaki dan odlaze do te pekare i uzimaju taj kruh i pješke 5 km ponovno nazad nose u to sklonište kruh, itd. Neću vam ni pričat, vrlo su mučne priče koje možemo čuti od žena koje se lavovski bore za te žene o kojima se brinu. Dakle ono što je isto tako par puta navedeno, to je primjeri loše prakse i neću govoriti o svijetlim primjerima domova za žene žrtve nasilja kojih ima isto tako jako puno, u puno županija, u mojoj županija, to je ustanova koja djeluje još od rata, ustanova Sv. Ana u kojoj su zbrinute žene i godinama žive u našoj lokalnoj zajednici na jednoj tajnoj lokaciji ali apsolutno na neki način uz suport svih u u mojoj županiji koji su prepoznali da te sufinanciraju i pomažu čak i tim ženama u na neki način povratku u normalan život, pronalasku radnih mjesta ali to je moja županija, neke su isto takve. Neke su se potpuno oglušile. Imate županije koje izdvajaju za skloništa 0,01% i imate županije u kojima se izdvaja 0,16%. Sve to je premalo. A neću govoriti o onim županijama na čijem čelu su župani koji su obiteljski nasilnici. I nitko im ništa ne može. zanima me u koje sklonište će se, na koju tajnu lokaciju skloniti njegova žena kad bude morala ponovno bježati ako je on taj koji dogovara sa našim ministarstvom gdje će biti to sklonište. Dakle, ono što bi Hrvatska takvim županima trebala to je apsolutno neprihvatljivo, dakle palac dole za župana koji je nasilnik a ne ga i dalje respektabilno primamo i u ovim dvoranama hrvatskog parlamenta. Dakle, primjeri loše prakse u radu nadležnih tijela koji opsuju žene žrtava nasilja, što one kažu? Prigovaraju za nepoduzimanje, dakle vrlo često, čak u 33% nepoduzimanje bilokakvih konkretnih postupaka od strane nadležnog tijela zataškavanje i umanjivanje problema te opravdavanje nasilničkog ponašanja od strane zaposlenika, oni koji su im trebali biti na raspolaganju i koji su sa ženama u kontaktu. Poseban problem sa skrbništvom, poseban problem. Problem što se tiče materijalnog statusa, financijski, materijalni i imovinski problemi među kojima se posebno ističu problemi vezani uz pravo suvlasništva i korištenja nekretnina u svrhu stanovanja, nasilnik ostaje u kući, ona ide vani, podjela imovine, itd. U 22%. Sporost u postupanju nadležnih tijela i različite birokratske prepreke 16%, znači ovo je anketa koja je rađena među svim tim ženama u skloništu. posebni problemi vezani uz odluke o skrbništvu, neadekvatni postupci prema djeci u smislu narušavanja ili ignoriranja njihove dobrobiti. Možete zamisliti kako se osjeća žena koja je premlaćena jedva izvukla živu glavu, sjećate se onog slučaja kad ju je umlatio i strpao u prtljažnik pa ju je još mlatio s čekićem, koja tu istu svoju djecu takvom nasilniku mora voditi u posjete u zatvor jer inače ona dolazi u situaciju da će njoj se jer ne onemogućava susrete takvog oca s djecom, oduzeti skrbništvo nad djecom. Kakva je to poruka toj djeci? To je apsolutno neprihvatljivo i mi to i dalje imamo u Hrvatskoj. Nakon toga diskriminacija, vrlo često izjednačavanje krivnje između oba partnera pa do korupcije. Dakle, većina žena, čak 54% kažu da su prvi kontakt sa nekom institucijom, policijom ili CZSS-om uspostavili nakon više godina u prosjeku 10 godina od nasilja. 10 godina, to se dešava u našim u našim okolinama, među našim kolegama, među kolegama liječnicima, pravnicima, radnicima, učiteljima, našim susjedima, našim rođacima. Nažalost nismo dovoljno prepoznali ovaj problem. G. ministre samo ove izmjene nisu dovoljne, ova Vlada nije pokazala dovoljno agilnosti da učini nešto da zaštiti žene od

Hvala lijepa. Sada je na redu g. Goran Beus Richembergh koji će govoriti u ime Kluba zastupnika GLAS-a. Poštovani g. potpredsjedniče, g. ministre sa suradnicom. Odmah na početku želim deklarirati da će Klub Građansko-liberalnog saveza podržati ove izmjene, odnosno izmjene ovih triju zakona ali želimo izraziti svoje ne samo nezadovoljstvo praksom nego i općim stavom Vlade jer iz njega proističe zapravo jedno licemjerje iz kojega se vidi da je djelovanje nedovoljno, sporo i u konačnici ne učinkovito. Dakle evo sama činjenica da ova tri zakona nakon mjesec dana vrlo intenzivne javne rasprave o problemima koje treba riješiti dolazi ovdje u prvo čitanje i ne znamo kada će doći u drugo čitanje a s druge strane mi smo po hitnom postupku donijeli zakone o blagdanima i Zakon kojim je uveden novi orden velered Franje Tuđmana, dakle to su nam prioriteti a ovo su stvari koje mogu i čekati. Dakle po tome se vidi zapravo da je stav Vlade licemjeran. Mi razumijemo i zašto, postoji u vladajućoj koaliciji dobar dio onih a među njima su i njihovi birači koji drže figu u džepu ili s druge strane koji otvoreno kritiziraju Vladu kad god krene u ovome pravcu, dakle generalno uzevši u implementaciju standarda Istanbulske konvencije. Mi smo svjedoci i mi možemo okretati glavu koliko god hoćemo, možemo zabijati glavu u pjesak koliko god hoćemo ali mi smo svjedoci jednog procesa u kojemu naše društvo postaje društvo nasilja. Ono nije samo verbalno, on nije samo na društvenim mrežama, ne radi se samo o govoru mržnje, to je i o djelovanju. Činjenica jest da mi živimo u jednom društvu koje ima duboki patrijarhalni korijen i činjenica jest da je nasilja bilo i prije. Ali je također činjenica da mi živimo u 21. stoljeću u kojemu su osvještene elementarne stvari ponašanja čovjaka koji je davno se uzdigao na dvije noge, koji misli svojom glavom, koji živi u slobodnome svijetu i koji živi i gradi slobodno misleću zajednicu u u demokratskom društvu u kojemu nasilnici i oni koji misle da se nasiljem može riješiti problem moraju biti ne marginalizirani, ne prešućivani nego sankcionirani. Ove izmjene proističu između ostaloga iz činjenice da je javnost izvršila veliki pritisak na osnovu čitavog niza slučajeva sudske prakse koja se pokazala skandaloznom. I nije istina da je uvijek bio razlog tome nedorečen propis nego različita postupanja. I ne radi se samo o ovim pitanjima, naši sudovi općenito imaju vrlo različita postupanja u mnogim stvarima a Vrhovni sud ne radi gotovo ništa na ujednačavanju sudske prakse i od tud između ostaloga izvire nepovjerenje ljudi u institucije, nesigurnost pred institucijama, nesigurnost pred pravnom državom a to znači u konačnici onda i manjak te pravne države. Jer pravda koja je spora, pravda koja nije na vrijeme dostižna nije pravda. Ona može biti moralna zadovoljština ali ako je u međuvremenu potrošila ljudske živote i sudbine, ako je uništila ljude onda ne možemo govoriti o pravednom društvu. Ovo što danas radimo raspravljajući o ova tri zakona samo je jedan od koraka koje treba napraviti u implementaciji onoga što kolokvijalno nazivamo Istanbulskom konvencijom. Sama činjenica da ona postoji kao takva i to da je donesena na razini jedne međunarodne organizacije koja ima 47 članica govori da ovo nije problem samo naš, taj problem postoji, odnosno taj set problema postoji u svim zemljama članicama Vijeća Europe, dakle i azijskim i europskim. I mnoge su donijele svoja bremena tradicionalizma, patrijarhata ali se svi zajedno trudimo da uspostavimo standarde, praksu i način života koji će garantirati bolje sutra ljudima koji žive u članicama, Vijeća Europe nego što je to danas. Nama svima mora biti u interesu da svaki dan bude, svaki sljedeći dan bude dan nove bolje prakse i novih boljih standarda. Ali ne smijemo olako prelaziti preko slučajeva koji nam se zrcale ovdje u realnosti kao šaka u oko, kao uvreda ljudskome umu i razumu. I treba reagirati što je moguće prije i sa što je moguće viših razina da se poruke tipa tako vam je to u braku nikad više ne čuju, sa adrese koja je plaćena javnim novcem. ostalome da ne govorim, o sankcioniranju onih koji su direktno zlostavljači. Žrtve nasilja u obitelji, partikularno u ovome slučaju one su te koje su naša briga kad raspravljamo o ovim trima zakona su po mnogo čemu i u više navrata žrtve, dakle to nije samo jedna patnja, to nije žrtvovanje ili patnja u jednom jedinom aktu. Sve statistike govore da se te patnje reproduciraju i kod same činjenice da 9 od 10 žena ne prijavljuje nasilje trebamo stati i zapitati se što to govori o našem društvu, što to govori o institucijama, što to govori o povjerenju ljudi u institucije. Govori sve najgore, jer onaj tko bi imao povjerenje da ga institucija neće ostaviti na čistini da ga neće izložiti novoj rundi nasilja taj bi javio i prijavio. Ali ako imate slučajeve da i nakon prijave nasilja žene masovno povlače svoje izjave jer im je potpuno jasno da su ostale same, da ih nitko neće zaštiti da nemaju kud otići onda je to još gore od same činjenice da se nasilje kao takvo događa. Mi vjerojatno nikada nećemo doživjeti dan, da živimo u društvu u kojemu nasilja kao takvog nema, ali ćemo valjda doživjeti jednoga dana društvo u kojemu se nasilje ne pozdravlja, ne tolerira i ne prešućuje. Kad govorimo žene mislimo naravno i na djecu, jer one su uvijek, uvijek u obiteljima također žrtve. U manjem broju slučajeva to su i muževi, to su muškarci, ali kad govorimo o žrtvama obiteljskoga nasilja onda govorimo o svima koji podnose nasilje. I što im se događa? S jedne strane institucije ne pružaju zaštitu, znaju da će jako, jako dugo trajati proces u kojemu će one dokazati da su žrtve, jako dugo će trajati dok onaj koji je počinitelj koji je nasilnik bude kažnjen. Jako dugo će trajati dok on uopće dospije na odsluženje svoje kazne. U međuvremenu tko joj može pružiti utjehu, ako ništa ne radimo da gradimo mrežu institucija od sigurnih kuća pa nadalje, ako im crkva okreće leđa, ako im u startu kaže da ne podržava platformu Istanbulske konvencije i to zbog potpuno suludih stvari koje uopće unutra ne pišu i to im je poruka. Na tražite duhovnu pomoć. Dakle, ovo je samo jedna, jedan segment onoga svega što mi kao prije svega država, jer ona je za to zadužena, moramo činiti da se svi elementi prevencije zaštite, sanacije štete gdje je to god moguće zapravo podignu na višu razinu da postanu funkcionalni. Mi apeliramo na ministarstvo i Vladu, da što prije dođu s drugim čitanjem i da ovi zakoni što prije stupe na snagu kako bi odmah postali dio naše sudske prakse i da učinite sve što možete, ne samo preko akademije da se asistira sucima u implementaciji nove prakse i u prepoznavanju ovih razlika koje se uvode, u prepoznavanju podizanja razina minimalnih i maksimalnih kazni. Isto tako u prepoznavanju novih rješenja kad se govori o odnosu prekršajnog i kaznenog, njima isto treba pomoć jer vjerojatno jedan dio njih također se boji. Moraju osuditi nasilnika, oni moraju također imati čistu situaciju i znati da sude legeartis, čisto, jasno i da ih također zakon štiti. Ponavljam Klub GLAS-a će podržati ove prijedloge. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Sada je na redu gospođa Marija Jelkovac koja će govoriti u ima Kluba HDZ-a. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, evo ukratko ću se osvrnuti o ova tri prijedloga zakonskih izmjena. Prije svega ću nešto reći i o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona koji je donesen 2011. godine, a stupio na snagu 1.1.2013. godine te je do sada 4 puta mijenjan. Cilj ovih 5 izmjena Kaznenog zakona je osnaživanje kazneno pravne zaštite od nasilja u obitelji, stoga se predlaže izmjena i dopuna zakonskog opisa kaznenog dijela nasilja u obitelji iz Članka 179a. Kaznenog zakona na način da se uvodi nova posljedica počinjenja, a to je stanje dugotrajne patnje te se pooštrava kazna sa sadašnjeg minimuma od 3 mjeseca zatvora ide se na minimum od 1 godine. Nadalje se mijenja definicija kaznenog djela silovanja iz Članka 153. na način da se svaki spolni odnos bez pristanka pa i onda kad nije upotrijebljena sila ili prijetnja za život i tijelo silovane osobe ili druge osobe smatra kaznenim dijelom silovanja. Zbog tog se predlaže brisanje kaznenog dijela spolnog odnošaja bez pristanka iz Članka 152. Intervenira se i u Članak 154. na način da se predlaže da svi kvalificirani oblici propisani predmetnim člankom predstavljaju okolnosti koje kazneno kazneno djelo silovanja čine težim. Dopunjeni su postojeći članci Kaznenog zakona i to za kazneno djelo prijetnje iz Članka 139. i za kazneno djelo nametljivog ponašanja iz Članka 140. na način da je propisana teža kazna kada je kazneno djelo počinjeno prema svim kategorijama bliskih osoba te se omogućuje progon po službenoj dužnosti. Nadalje, predlaže se proširenje definicije službene osobe iz Članka 87. stavak 3. Kaznenog zakona na način da se uz postojeće kategorije službenih osoba obuhvaća i stručne radnike iz djelatnosti socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, propisuje se i novo kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi. Ovim prijedlogom zakona predlaže se pooštravanje zakonske kazneno pravne politike kažnjavanja u odnosu na pojedina kaznena djela. Također se predlaže dopuna kaznenog djela neizvršenja sudske odluke iz članka 311. Kaznenog zakona kojim bi se inkriminiralo nepridržavanje samostalne mjere opreza određene sudskom odlukom. Na kraju predlaže se i brisanje kaznenog djela teškog sramoćenja iz članka 148. Kaznenog zakona a oštećenik će naknadu štete moći potraživati u građansko pravnom postupku. Zaključno, predloženim Izmjenama i dopunama Kaznenog zakona osigurati će se snažnija kazneno pravna zaštita žrtava određenih teških kaznenih djela te se što je također značajno proširuje definicija koja obuhvaća službene osobe. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu. Što se tiče Prijedloga zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku koji je donesen 2008. godine pojedine odredbe stupile su na snagu 2009. godine a zakon je u cjelini stupio na snagu 1.9.2011. godine. Ono što nije možda najbolje a to je činjenica da je zakon do sada mijenjan 7 puta i ovo su 8. izmjene što bi značilo da bi budućnosti zakon trebao doživjeti, znači trebali bismo donijeti novi zakon da više ne doživljava izmjene. Najvažniji razlog ovih izmjena je usklađenje sa Direktivom 2016/1919 o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i zatražena osoba u postupku na temelju Europskog uhidbenog naloga. Cilj ovih izmjena je također ubrzanje kaznenog postupka te osnaživanje mjera opreza. Direktiva traži da uhićenici, osumnjičenici i okrivljenici slabijeg imovnog stanja u pristupu obrani ne budu u nepovoljnijem položaju od onih boljeg imovnog stanja te da im trošak obrane snosi država. Direktiva je usmjerena na jačanje procesne pozicije osumnjičenika i okrivljenika u kaznom postupku a u svrhu osiguravanja prava iz članka 6., stavka 3., točke C Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Zakon o kaznenom postupku i sada propisuje u članku 72. kriterije prema kojima okrivljenik ostvaruje pravo na branitelja na teret proračunskih sredstava ali on to pravo ostvaruje u kasnijim fazama postupka dok ova direktiva nameće tu obvezu već u ranijim fazama postupka i u prethodnom postupku. To pravo se priznaje uhićeniku uz provjeru imovinskog stanja tj. njegove izjave da nema sredstva za troškove obrane a u odnosu na osumnjičenika, pored tog kriterija pravo na branitelja na teret proračunskih sredstava priznaje se u postupcima koji se vode za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora teža od 5 godina. Prema sadašnjem rješenju novina je da o tom pravu odlučuje sudac istrage i to zbog hitnosti postupanja u najranijim fazama postupka jer je on dostupan putem dežurstva. U slučaju podnošenja zahtjeva sudu za odlučivanjem o prethodnom pitanju propisano je da će sud rješenjem prekinuti postupak te da žalba protiv tog rješenja nije dopuštena a za vrijeme trajanja prekida postupka ne teče zastara kaznenog progona. Predlažu se također i određene novine kod mjera opreza kako bi se osnažio taj institut a posebno kad isteknu najdulji rokovi trajanja istražnog zatvora. Kao nova mjera opreza uvedena je zabrana pristupa internetu. Kao nova rješenja kojima se ubrzava kazneni postupak predlažu se u vezi izuzeća kada je zahtjev za izuzeće suca višeg suda moguće podnijeti tek nakon što predmet u povodu žalbe bude zaprimljen na višem sudu. Zatim se predlaže da na optužnom vijeću stranke moraju odmah staviti prijedlog za izdvajanje nezakonitih dokaza. Predlaže se također i mogućnost čitanja ranije izvedenih dokaza bez suglasnosti stranaka prilikom promjene predsjednika vijeća odnosno suca. Predlaže se i da policija može samostalno bez naloga državnog odvjetnika obaviti dokaznu radnju prepoznavanja zatim zatražiti potrebna vještačenja osim obdukcije, ekshumacije i molekularno genetske analize. Zatim zatražiti tjelesni pregled i uzimanje krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba o čemu su dužni pravovremeno izvijestiti državnog odvjetnika što će na kraju dovesti do bržeg i efikasnijeg postupanja policije. Ovim prijedlogom omogućuje se određivanje ili produljenje istražnog zatvora kod nepravomoćno izrečene kazne zatvora od 5 godina ili teže kada će sud uvijek odrediti istražni zatvor i kada su istekli najdulji rokovi trajanja. Sada sud nema mogućnost zadržati okrivljenika u istražnom zatvoru ako su istekli najdulji rokovi trajanja a niti ga odrediti. Nadalje, pripremno ročište se više neće provoditi u postupcima za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora do 15 godina. A u postupcima za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora iznad 15 godina provodi se samo onda ako sud procjeni da postoji potreba za njegovim provođenjem čime se također ubrzava postupak. Radi ubrzanja postupka predlaže se i brisanje uvodnih govora jer nema svrhe uvodno izlaganje stranaka pred sudom. Budući Visoki kazneni sud počinje radom 1.1.2020. godine predlaže se da će odlučivati u drugom stupnju o žalbama protiv odluka županijskih sudova za razliku od sadašnjeg rješenja po kojem u drugom stupnju o žalbama protiv odluka županijskih sudova odlučuje Vrhovni sud a Visoki kazneni sud odlučuje o žalbama protiv presuda općinskih i županijskih sudova. Zaključno, ovim prijedlogom osim implementacije Direktive 2016/1919 postići će se također ubrzanje kaznenog postupka kroz prethodni postupak ali i u odnosu na postupak pred optužnim vijećem i raspravu. prenošenja Direktive potrebno je za provedbu ovog prijedloga zakona osigurati sredstva u državnom proračunu a ona su predviđena u okviru Državnog proračuna za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu. Glede Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji želim napomenuti da je taj zakon donesen prvi puta 2003. godine, do tada su o nasilju u obitelji postojale dvije odredbe u Obiteljskom zakonu. 2009. godine donesen je novi zakon radi otklanjanja nedostataka iz zakona iz 2003. godine. 1.1.2018. godine stupio je novi Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji koji je donesen i zbog stupanja na snagu novog Kaznenog zakona. Ciljevi ovog prijedloga zakona su prije svega pooštravanje zakonske politike kažnjavanja za sve pojavne oblike nasilja u obitelji. Vidimo to iz povećanja novčanih kazni i kazni zatvora, zatim revidiranje pojavnih oblika nasilja u obitelji u usklađenje s definicijom iz članka 87. stavka 8. Kaznenog zakona tj. proširenje kruga bliskih osoba na koje se Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji primjenjuje, što znači da se predlaže primjena na sve srodnike po tazbini do zaključno drugog stupnja. Osnovna obilježja i pravne posljedice predloženih izmjena je izmjena prava kvalifikacija tjelesnog nasilja kao jednog od oblika nasilja u obitelji kako bi se omogućilo jasnije razgraničenje prekršajnog od kaznenog zakonodavstva. Po novom prijedlogu tjelesno nasilje će biti kvalificirano kao fizička sila uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda npr. guranje, što je prekršaj, a ako je nastupila tjelesna ozljeda onda se a ako je nastupila tjelesna ozljeda onda se radi o kaznenom djelu. Zbog ovakvih promjena zakonske politike suzbijanja kažnjivih ponašanja za pretpostaviti je da će rezultat biti jača i generalna i specijalna prevencija kažnjavanja te bolja zaštita žrtve. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u proračunu. I na kraju zaključno htjela bih reći još samo jedno, ne možemo očekivati da će nasilje u društvu nestati samo ako propišemo sve zakonima. U ovom slučaju u ova tri prijedloga zakona zaista se pooštrila kaznenopravna politika jer se želi poslati poruka da oni koji počine najteža nasilja i najteža kaznena djela će biti za to i adekvatno kažnjeni. prevencije nasilja, mislim da tu u društvu trebamo činiti puno više i moramo znati da bi adekvatna zaštita funkcionirala na najbolji mogući način moraju funkcionirati svi elementi u sustavu, tako da moramo prije svega i stručno i kadrovski pojačati sve naše institucije koje se susreću i sa žrtvom, a i sa počiniteljima kaznenih djela, prije svega i sa centrima za socijalnu skrb i sa policijom i sa sudovima, dakle svi oni moraju biti i dodatno educirani i mora im se pružiti podrška da na što bolji način se mogu nositi sa ovom problematikom i suzbijati nasilje u društvu.

Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Gospodine ministre. Dakle, ja sam svoju raspravu koncipirala u nekoliko dijelova, ali s obzirom da je u pitanju objedinjena rasprava reći ću nešto prvo o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona. Pred nama je važna izmjena Kaznenog zakona s akcentom osnaživanja kaznenopravne zaštite od nasilja. Svjedoci smo posljednjih mjeseci kako imamo sve više izvršenja najtežih kaznenih djela koja se vezuju za prava žena što nas dovodi u situaciju da moramo ovoj temi ovoj temi pristupiti adekvatno i bez guranja glave u pijesak. U dopunama Kaznenog zakona kao iznimno važnim ističe se definiranje kaznenog djela silovanja iz članka 153. Kaznenog zakona, s tim u vezi svakako nekonsenzualni spolni odnos pa i onda kada nije upotrijebljena sila ili prijetnja na život i tijelo silovane ili druge osobe po novom smatrat će se kaznenim djelom silovanja. Ono što nas godinama na što nas upozoravaju različite udruge civilnog društva koje se bave ženama žrtvama obiteljskog nasilja jeste sankcioniranje svakog nekonsenzualnog spolnog odnosa kao kaznenog djela silovanja. Radi osvješćivanja nepotrebnosti dosadašnje definicije spolni odnos bez pristanka unesen je u naš Kazneni zakon po uzoru iz nekih stranih zakonodavstava i podrazumijevao je slučaj kada nema primjene sile i prijetnje, ali niti odgovarajućeg pristanka. Brisanjem dijela spolnog odnosa bez pristanka iz članka 152. Kaznenog zakona koji je naveo i zakonodavac rezultirat će i promjenom kataloga kaznenog djela iz članka 14. stavka 3. Kaznenog zakona. Kako smo pročitali na ovaj način je zakonodavac intervenira i u članku 154. Kaznenog zakona teška kaznena djela protiv spolne slobode i to na način da predlaže da svi kvalificirani oblici propisani predmetnim člankom predstavljaju okolnosti koje kazneno djelo silovanja čine težim. Predloženim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona osigurat će se snažnija kaznenopravna zaštita žrtava određenim kaznenih djela, ojačat će se zaštita kaznenih djela protiv života i tijela iz članka 116., 117., 118. i 119. kroz pooštrenje zapriječenih kazni za kvalificirane oblike navedenih kaznenih djela. Novine su i osnaživanje kaznenopravne zaštite dijela povrede djetetovih prava iz članka 117. Kaznenog zakona čime se postiže povišenje posebnog minimuma zatvorske kazne za temeljni oblik počinjenog kaznenog djela. Ovim prijedlogom zakona pruža se snažnija zaštita žrtvama pojedinih kaznenih djela protiv spolne slobode čime se povisuje i minimalna kazna zatvora za kaznena djela bludnih radnji iz članka 155. i 156. Isto tako pročitali smo da se prijedlogom zakona proširuje značajnije izraz službene osobe, a koji bi status službene osobe obuhvatio i djelatnike socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja što svakako podržavamo. Koristim priliku također da istaknem da predlagatelj nije intervenirao u definiciji bliskih osoba, a što je nužno u cilju dosljedne implementacije definicije nasilja u obitelji iz čl. 3.b Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Pod ovim pojmom smatra se i nasilje u obitelji i nasilje između bivših i sadašnjih partnera, neovisno o tome dijeli li počinitelj ili je dijelio prebivalište sa žrtvom. dakle u obitelji nije samo široko rasprostranjeni društveni problem koji šteti pojedincima, obiteljima i društvu u cjelini, nego je i kazneno djelo. Isto tako, ono zahtijeva ne samo odlučnu društvenu osudu i aktivnosti u smislu prevencije, nego i nepopustljivo društveno neodobravanje i podjednako snažan odgovor pravosudnog sustava. Izmjena zakona su pozitivne, međutim, treba poraditi na odnosima u društvu i to na prvom mjestu u smislu da nitko ne može opravdavati nasilje, bilo to obiteljsko usmjereno prema ženi ili prema nekom drugom. Kazneni zakon je materijalni zakon i neće promijeniti ponašanje u društvu, stvar je u tome da svako ponašanje treba, na svako takvo ponašanje treba reagirati odmah i to ne samo kao građanin nego i institucije. Institucije moraju poduzeti sve mjere da se nasilje zaustavi. Ove zakonske izmjene su dobro rješenje i ukazuju na kretanje prema naprijed ali nedovoljno brzo. Temelj dosadašnjih analiza pokazao je da je neosviještenost i nepoznavanje nasilja veliki problem našeg društva, s obzirom da je prijava nasilja vrlo mala. Žene žrtve često toleriraju rizične i nasilne veze te traže opravdanje u vanjskim činiocima društva, bolestima ili nekim drugim okolnostima. Naglašavamo da veliki problem predstavlja i samo suočavanje žrtve s nasiljem. Nasilje se često nepotrebno odgađa, što može potrajati i godinama u nadi da će se počinitelj promijeniti. Nadalje, treba istaći da je granica nasilja koju žena kao žrtva postavlja visoka, odnosno veliku većinu nasilja ona je spremna karakterizirati kao normalno ponašanje počinitelja. Često takve žrtve nisu upoznate sa svojim pravima niti sa činjenicom da uopće trpe neko nasilje. Smatram da društvo mora osvijestiti se u vezi s i sa takvim situacijama te reagirati i nikako ne zanemarivati bilo koji oblik nasilja. U tom smislu, naravno da je neophodno i sustavna edukacija u obrazovnom sustavu, senzibiliziranje na problematiku nasilja prema ženama, podizanje svijesti cijelog društva kako je nasilje prema ženama i obiteljsko nasilje nedopustivo kršenje ljudskih prava te kao kao društvo moramo oštro i bez iznimke osuđivati svako nasilničko ponašanje. Mi u klubu svakako podržavamo navedene izmjene koje šire definiciju silovanja, strožije kazne za silovanje, s prisilom i bez prisile, kao i silovanje .../Govornik se ne razumije./... zabludu glede postojanja pristanka, kao i povećanje minimalnih kazni za obiteljsko nasilje s 3 mjeseca na 1 godinu zatvora. Podržavamo i strožije kazne za nanošenje tjelesnih ozljeda genitalnog sakaćenja s povišenjem kazne od 1 na 8 godina zatvora u odnosu na trenutnu, koja je od 6 mjeseci do 5 godina. Pozdravljamo i povišenje kazne za bludnje radne i spolno uznemiravanje, kao i bolju zaštitu zaposlenih u sustavu socijalne skrbi kao tretiranja kao službenih osoba. Što se tiče prijedloga Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, smatram da se svakako raspravlja o zaštititi najvažnije elementa društva, a to je obitelj. Kroz ove izmjene ide se u pravcu zaštite članova unutar obitelji. Vlada RH u ovom Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji jasnije razgraničava nasilno ponašanje unutar obitelji koje pripada sferi prekršajne odgovornosti, od ponašanja koje predstavljaju kazneno djelo. Ovdje bih istakla kako je pitanje načina procesuiranja nasilja u obitelji višedimenzionalan problem koji zahtijeva sveobuhvatni pristup i sagledavanja prekršajnog i kaznenog procesuiranja nasilja u obitelji. Trebalo bi napraviti distinkciju između prekršajnih kaznenih djela u obitelji i često smo svjedoci da se teška nasilnička djela procesuiraju prekršajno, i obratno da se lakša nasilnička djela procesuiraju kazneno. Ono što bih posebno podvukla, a što nije obuhvaćeno, ovih izmjenama Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku je sankcioniranje tzv. partnerskog nasilja i pored velike sličnosti sa osobama koje su u bračnoj i izvanbračnoj zajednici, partnerice koje su u intimnim vezama nemaju još uvijek u RH odgovarajuću pravnu zaštitu od nasilja kojem su izložene od strane partnera, odnosno zaštita žrtava partnerskog nasilja još uvijek nije i i na odgovarajući način, odnosno dosljedno pronašla zakonodavno rješenje. Držim da bi uz postojeće pojmove obitelji i bliskih osoba ili uz brak i izvanbračnu zajednicu formalno i neformalno životno partnerstvo, partnerstvo, srodstvo, tazbinu odnosno zajedničko kućanstvo trebalo pokriti i odnos između intimnih partnera koji nisu imali zajedničko prebivalište ili njihov zajednički život ne ispunjava zahtjeve za postojanje izvanbračne zajednice što je, dakle direktno u suprotnosti sa čl. 3.b Istambulske konvencije. Svojevremeno smo imali priliku čitati jedan novinski tekst sa naslovom koji govori sam za sebe dovoljno. On je glasio, Hrvatska najblaže u Europi, čak 95% napada tretira se samo kao prekršaj, a ogromna većina obiteljskih nasilnika dobiva novčane ili uvjetne kazne. Jedno od ključnih pitanja je problem visine sankcija izrečenih počiniteljima od strane sudova odnosno primjene postojećih propisa. Sigurno da jedna od prednosti prekršajnog sankcioniranja svakako se može navesti brzina postupka, a posljedično i brže izricanje sankcija u odnosu na Kazneni zakon. S druge strane činjenica je da se kao prekršajni, prekršaji popisuju kažnjiva djela koja su po svojoj prirodi lakša od kaznenih stoga je i visina kazne kao i sama društvena težina osude osude koja donosi sankcije izrečena u prekršajnom postupku svakako blaža od one koja se može izreći u kaznenom postupku. Istraživanja dakle, koja su se provodila u okviru jednog projekta, europskog projekta koji je zapravo provela pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ima podatak da je u uzorku od 470 prekršajnih presuda pokazuje da su sudovi skloniji blažoj politici kažnjavanja kroz odmjeravanje izrečenih sankcija. Tako je prosječna novčana kazna iznosila 1.727 kuna što je relativno blizu propisanog minimuma od 1.000 kuna. Prosječna uvjetna osuda iznosila je 21 dan uz prosječnu odgodu izvršenja u trajanju od 10 mjeseci, dok je prosječna kazna zatvora iznosila 19 dana. Razvidno je da se sudska politika kažnjavanja kod ovih oblika sankcija kreće tek u donjoj četvrtini represivnog raspona koji je zakonodavac ponudio. Također smatram da je potrebno proširiti krug osoba na koje se odnose odredbe ovog zakona. Naime, smatramo da nasilje u intimnim, adolescentskim vezama također treba sankcionirati kao obiteljsko nasilje budući da ono ima sva obilježja obiteljskog nasilja jer se događa među bliskim osobama. Nasilje među mladim intimnim partnerima može uključivati i fizičko, spolno i psihološko zlostavljanje, uhođenje, kontrolu, prisilu koja se mogu događati osobno ili putem tehnologije koja je danas izrazito razvijena, a koja pogađa žrtvu tog nasilja i stavlja je kao posebnu, posebno ranjivu zbog svoje dobi i nezrelosti. Ugroženost mladih ljudi osobito djece koja i prije svoje punoljetnosti stupaju u neformalne intimne i partnerske odnose koji nema obilježja životne zajednice te u takvim vezama postaju žrtve nasilja zahtijevaju pronalaženje rješenja za ovu skupinu. istači ću jedan karakterističan primjer o kojem sam govorila i na saborskom odboru, a to je dakle odnosi se tiče se promjena propisanih kazni i svakako bi trebao biti poboljšan propisivanjem viših zakonskih minimuma za izricanje novčanih kazni. Međutim, imamo jednu neobičnu situaciju, a to je kod osnovnog oblika djela iz Članka 22. stavak 1. dakle radi se o šamaranju, udaranju ili povlačenju za kosu, vrijeđanju i sl., propisana je minimalna kazna od 2.000 kuna. Dok recimo za prekršaj vozaču koji se kreće brzinom većom od 50 km/h od dopuštene minimalno se zaprečuje kazna od 10.000 kuna. Za razliku od drugih oblika nasilja, uličnog ili onog na radnom mjestu, u školi ili u prometu, u medijima obiteljsko nasilje često su skrivena, nevidljiva i zato su mnogo i opasnija. Njihove žrtve su ili nemoćne i slabe ili premlade ili prestare da bi se suprotstavile nasilniku ili ih neka društvena očekivanja ili vlastiti strahovi i stavovi prisiljavaju na šutnju. Obiteljsko nasilje širok je pojam koji obuhvaća i nasilje među partnerima, ali i nasilje nad djecom, nad starijima i nad rodbinom. Posljednjih godina pune su crne kronike dnevnih listova o slučajevima obiteljskog nasilja skrećući pozornost na specifične odnose koji su prethodili tim kaznenim djelima. U javnosti se uvijek iznova aktualizira tema aktualizira tema obiteljskog nasilja. Dakle, izraz obiteljsko nasilje ustalio se gotovo u svakodnevnom govoru. Na njega smo se i navikli iako bi nas trebalo duboko uznemiravati i jako zbunjivati jer obiteljsko nasilje, dakle riječi koje nikako ne bi smjele stajati jedna kraj druge, obitelj i nasilje jer je obitelj oaza mira, sigurnosti, zaštićenosti ili oaza nasilja i paravan brutalnog iživljavanja nad slabijima. Ono što je sigurno jeste da nasilje u obitelji u najmanju ruku demistificira obitelj kao središte ljubavi, sklada i radosti jer je jasno da u mnogim obiteljima dominiraju neki drugi sadržaji. Sve u svemu, dakle u prvom smo čitanju, imamo vremena za izvjesne izmjene treba imati u vidu da je ovo sigurno nadstranačko pitanje i sigurna sam da ćete upravo vi gospodine ministre prepoznati i našu dobru namjeru i prihvatiti iznijete prijedloge radi unapređenja ovog seta zakona koji nam je svima neobično važan. Zahvaljujem. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Jeckov. Prelazimo na slijedeću raspravu u ime Kluba zastupnika SDP-a. Raspravu će podijeli poštovana kolegica Glasova i kolega Grbin. Izvolite kolegice Glasovac. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicom i još jednom dobra večer, poštovane kolegice i kolege Klub zastupnika SDP-a podržava nove prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, prije svega podržavamo zbog toga jer ovaj zakon iako možda nije idealan ali zasigurno radi određene iskorake u snažnijoj kazneno pravnoj zaštiti žrtava određenih kaznenih dijela, a prvenstveno zaštiti žrtava kaznenog djela od nasilja u obitelji. obitelji. Pooštravaju se zapriječene sankcije, pojačava se dodatna kazneno pravna zaštita bliskih osoba i osigurava kroz kazneni progon po službenoj dužnosti i u slučaju njegova počinjenja na štetu bliske osobe. Jednako tako kao što ste i sami naveli u vašem uvodnom izlaganju spolni odnošaj bez pristanka odnosno nekonsenzualni spolni odnos zamjenjuje sa onim što on u svojoj naravi jest, a to je, to je silovanje, neovisno izvršilo se spolni odnos bez pristanka, nazovimo to tako sa ili bez prisile ili zapravo žrtva bila ili ne bila vrlo često u mogućnosti reći ne koji bi u tom slučaju značio ne pristanak i dobro je da se ova nepravda ispravila jer brojni su slučajevi silovanih žena u kojima one zapravo nisu bile u mogućnosti ne dati pristanak, a bile su silovane i u tom slučaju to kazneno djelo nije moglo biti kvalificirano kao, kao takvo i dodatno su bile otežavani i kazneni progoni, a samim time onda i sankcije u ovom slučaju. Jednako tako podržavamo i proširenje svojstva odnosno statusa službene osobe na zaposlenike u sustavu socijalne skrbi i zaposlenike u sustavu odgoja i obrazovanja. Znamo da se suočavamo s brojnim primjerima gdje osobe koje samo rade svoj posao su vrlo često mete izloženo je, izloženi su njihovi životi opasnosti i dobro je da se ovo proširilo, zapravo da i one dobivaju status službene osobe nego kao što ste i vi rekli da će se kroz ove, ovaj prijedlog zakona zapravo dodatno zaštititi osobe koje su između ostalog i na bilo koji način izložene prisili u obavljanju javne, javne dužnosti ili u obavljanju posla koji je u javnom, u da ne govorim, znači o važnosti slanja društvene poruke, državne poruke da težimo ka društvu koje ima nultu toleranciju na nasilje i da smo odlučni u obračunavanju s nasilnicima. Ove kazne koje su predviđene ovim prijedlozima zakona odnosno prijedlogom jednog zakona i su na tragu toga znači postrožavamo, kazne za počinjenja, vi ih tu sad navodite da ih ja ne nabrajam, vi ste ih lijepo ovdje elaborirali, ne samo kaznenih djela, nego i što ste i sami spomenuli i, i prekršaja, ne samo novčane, nego i kazne, kazne zatvora. Nije nikakva tajna i zapravo je neosporna činjenica da je istraživanje Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova provedeno na uzorku od 470 recimo prekršajnih presuda da suci naginju blažoj politici kažnjavanja i to se vrlo jasno vidi na kaznenim sankcijama. Prosječna novčana kazna iznosila je recimo 1.727,79 kn što je vrlo, vrlo blizu onom minimumu od 1.000,00 kn. Jednako tako, prosječna uvjetna osuda je izricana osuda je bila 21 dana uz prosječnu odgodu izvršenja u trajanju od 10. mjeseci, a prosječna kazna zatvora iznosila je 19 dana. Ovo istraživanje doduše na prekršajnim djelima o kojima kad govorimo o ovom paketu nasilja u obitelji, vrlo jasno pokazuje koliko su linijom manjeg otpora lakonski ili iz nekog drugog razloga naši sudovi vrlo često posezali za najblažim, najblažim kaznama, da ne govorimo o dugotrajnostima samih postupaka gdje smo vrlo često u javnosti izloženi argumentu koji je točan, da su vrlo često sami postupci trajali puno duže od samih kazni kojima su kažnjeni, kažnjeni nasilnici i počinitelji ovakvih, ovakvih djela. Statistika je nažalost i dalje i dalje u RH su žene i dalje u velikoj većini žrtve nasilja u obitelji, to je neosporna činjenica, pa recimo 2017.g. zbog prekršaja počinjenog nasiljem u obitelji prekršajno je prijavljeno 10272 osobe, od toga 78% muškaraca i 22% žena. Od ukupnog broja počinitelja kaznenog djela nasilja među bliskim osobama muškaraca je 91%, žena je 9%. Od ukupnog broja stradalih žrtava u kaznenim djelima 75% su žene, 25% su muškarci. Ono što zabrinjava da je evidentirano ukupno 2434 recidivista recimo prekršajnog djela nasilja u obitelji, iako je to za 13% manje u odnosu na 2017.g. još uvijek ne možemo biti, ne da ne možemo biti, ne još uvijek, nego ne možemo biti zadovoljni ovakvom poraznom statistikom. Među počiniteljima kaznenih djela protiv spolnih odnosa 100% su počinitelji muškarci, što se tiče kaznenog djela nasilja u obitelji počinjena je 623 kaznenih djela na štetu 535 žena i 100 muškaraca, a od strane 96 muškarca i počinitelja, počinitelja Ono što bih samo na samom kraju željela istaknuti jest da vas molimo u ime kluba da zaista do drugog čitanja i prijedloga Konačnog zakona razmotrite posebno dvije stavke, prvo problematiku, nužno rješavanje problematike sankcioniranja partnerskog nasilja nad osobama koje su s počiniteljem samo u intimnom odnosu, koje znači nisu u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, u istospolnoj zajednici, formalnom, neformalnom partnerstvu, nego su naprosto u bliskom odnosu odnosno u intimnom odnosu, a ne spadaju u ni jednu od ovih kategorija, iznimno je to bitno, ne samo za žene, nego i za adolescentice, ja ću samo navesti jedan podatak nad kojim se svi trebamo zabrinuti, a to je da prema istraživanju provedenom 2013.g. kojeg su provele prof. Ajduković i suradnici, 86,4% 17.-godišnjaka u intimnoj vezi doživjelo je nasilje jednom ili dva puta, 86,2% doživjelo je neki oblik psihičkog nasilja, 37,2% neki oblik fizičkog nasilja a 26,6% neki oblik seksualnog nasilja. Slični su rezultati u Hrvatskoj zabilježeni i ranije, znači adolescenti, posebno adolescentice izložene su nasilju u bliskim bliskim pa čak ako hoćete i u intimnim odnosima iako oni prema ovim zakonima ne pripadaju ni u jednu kategoriju koje su zaštićene kao žrtve nasilja, nazovimo to tako nasilja u obitelji jer nisu u toj kategoriji, to su porazne činjenice. Ako uzmemo u obzir da u naše škole, da su naša djeca oni koje moramo posebno štititi i da zapravo ne smijemo nikome dozvoliti da pristane na život u nasilju a kamoli dozvoliti djeci da pomisle da već od adolescentske dobi da je nasilje nešto što je normalno, nešto što se događa, nešto što se ne detektira kao nekakvo kazneno ili prekršajno djelo konkretno po ovom slučaju nasilja u obitelji gdje bi bile onda propisane i neke strože i ozbiljnije kazne, nego da je to naprosto nekakav način života ili ophođenja njihovog vršnjaka prema njima koji je normalan. Ni naše nažalost ni žene nisu kasnije kada su izložene silovanju, hrabrije, čak 50% žena silovanje ne prijavljuje a čak isto tako 50% žena nikada nikome zapravo nije priznalo da je silovano a nešto malo manje od 20% žena je u svom životu životu doživjelo silovanje ili pokušaj silovanja stoga podrška ovom prijedlogu ali molim vas da razmotrite još neke stvari kako bi zakon bio što kvalitetniji do drugog čitanja. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegici Glasovac. Nastavak poštovani kolega Grbin, izvolite kolega. Zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče, uvažene kol2egice i kolege, uvaženi g. ministre. Kolegica Glasovac je prije mene govorila o dva zakona koji će Klub zastupnika SDP-a podržati a to su izmjene i dopune Kaznenog zakona i izmjene Zakona o sprječavanju nasilja u obitelji međutim ono što ne možemo podržati i što ću u nastavku svojeg izlaganja obrazložiti je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku. Naravno to što ne podržavamo ovaj zakon, ne znači da je taj zakon u svojoj potpunosti loš. Ovaj zakon ima dobrih prijedloga, uvodno smo čuli jedan od njih je primjerice brisanje pripremnog ročišta koji se sa izmjenama ZKP-a pokazalo nepotrebnim. Drugo primjer kvalitetnog rješenja u ovom zakonu su sigurno odredbe koje će omogućiti i koncentraciju postupku a onda i sprječavanje zlouporaba koje nastaju u slučaju ponavljanja postupka kada se traži da se dokazi ponosno provedu iako za time objektivno nema potrebe. Dakle ovaj zakon ima dobrih rješenja međutim ta dobra rješenja nisu dovoljna da ih podržimo zbog onoga o čemu ću sada u nastavku govoriti. kada govorimo o rješenjima iz čl. 72. i 72 a) odnosno b) kada govorimo o pravu na branitelja na teret proračunskih sredstava kojeg ima već uhićenik u određenim situacijama, to podržavamo, ne možemo ne podržati jer je to obveza RH. Međutim zakonodavac odnosno predlagatelj zakona ima potpuno različit pristup u slučaju čl. 72. i čl. 72 jer u čl. 72 a) kažete da je dosta da okrivljenik izjavi da nema sredstava da bi mu se priznala pomoć dok u čl. 72. kažete da taj okrivljenik to mora učiniti vjerojatnim. Moj prijedlog bi bio i držim da je to ispravno, da se ovo treba ujednačiti i da ista praksa treba biti u oba slučaja. Slijedeća stvar koju svakako ne mogu podržati je činjenica da ukidate uvodne govore. Ako pročitate obrazloženje prijedloga zakona kada govorite o uvodnim govorima, vidjet ćete da ih opisujete kao kratke, kao uvodne govore koji ustvari bude par riječi od strane optužbe, par riječi od strane obrane i ti je to. Ali ako je tome tako, onda tvrdnja da se uvodnim govorima oteže postupak, uopće ne stoji. A kao netko tko je zastupao u kaznenim postupcima, nekad kao punomoćnik privatnog tužitelja, nekad kao branitelj, mogu reći da uvodni govori itekako imaju smisla. Pogotovo kada se nalazite u poziciji branitelja jer vam uvodni govor ponekad daje mogućnost da u jednom kratkom uvodnom izlaganju, sudu objasnite svoju poziciju i objasnite zbog ćete postupak, neću reći voditi jer sud vodi postupak a ne jedna ili druga strana ali gurati u određenom smjeru, da objasnite zbog čega ćete predlagati određene dokaze, da objasnite zbog čega ćete dokaze predlagati u određenom slijedu. I kada imamo tu vidu, kada je jasno da ukidamo pripremno ročište, što je u redu osim tamo za 15 g. i više kad ono može biti ako je potrebno, ostavite uvodne govore. Tih 10 minuta za tužitelja ili obranu, neće otegnuti kazneni postupak a u određenim situacijama su obrani itekako potrebne jer kazneni postupak je za razliku od parničnog postupka još uvijek dominantno usmeni, oralni postupak, daje mogućnost obrani da na jednom mjestu odgovori na ono što je u optužnici i to predoči sudu u jednom neposrednom postupku. Mislim da ništa ne košta a da je za postupak da je za postupak dobro. Naravno da ove dvije primjedbe koje sam iznio ne bi bile dostatne za konačno protivljenje zakonu, ima toga još. Primjerice, kada smo govorili o KZ-u, svi smo pozdravili što je brisan čl. 152. i što je sve svedeno u čl. 153. silovanje, i to je dobro. međutim čl. 153. se mijenja, u čl. 153. u stavku 1. je blaži oblik kaznenog djela, u stavku 2. je teži oblik kaznenog djela. S druge strane, u čl. 19. c) ZKP-a gdje se gdje se definira nadležnost, to niste akceptirali pa ste ostavili nadležnost viših instanca znači županijskih sudova, odvjetništva itd., za članak 153. stavak 1. gdje je zapriječena kazna od 5 godina a u stavku 2 gdje je zapriječena kazna do 10 godina ostavljate nadležnost općinskih sudova i tako. da bi na to trebalo obratiti pozornost i da bi to do konačnog prijedloga zakona trebalo ispraviti. To je vjerojatno propust, siguran sam da će biti korigirano. Međutim sada dolazimo do onog što je sistemski problem ovog zakona, to je Visoki kazneni sud. Više puta sam govorio o Visokom kaznenom sudu, da se ne ponavljam, reći ću samo par osnovnih informacija o njemu, poštovane kolegice i kolege on je nepotreban. Vrhovni sud RH pogotovo sada kada smo se potpuno jasno odlučili da Visoki kazneni sud rješava samo o žalbama protiv odluka županijskih sudova, znači postoji drugostupanjski sud samo samo za županijske a ne i za općinske, to jasno brišemo člankom 6.-tim ovog zakona. Kada smo to dakle definirali, kada je to potpuno jasno, tada je jasno da Vrhovni sud na svom kaznenom odjelu nema problema sa zaostatkom predmeta koje bi trebalo prebaciti na Visoki kazneni sud. Poštovane kolegice i kolege, od zaostataka na Vrhovnom sudu, parnični predmeti, građanski predmeti čine preko 95% zaostataka, kazneni predmeti čine samo 5% zaostataka. Kazneni predmeti se rješavaju u gotovo 100%, jedne godine je to 101%, jedne godine je to 99%, zaostalih predmeta na kraju godine na Vrhovnom sudu RH u kaznenim stvarima ima oko 7 Kada znamo da neke žalbe prispijevaju recimo danas ili sutra pa potpuno je jasno da se one ne mogu riješiti do kraja godine, potpuno je jasno. Znači Vrhovni sud je u kaznenim stvarima potpuno kurentan i potrebe za visokim kaznenim sudom s te strane nema. Neću sada ulaziti u političke razloge njegovog osnivanja ali reći ću da je on sa pravne i logične strane nepotreban. No jasno mi je da je vaš stav drugačiji i taj stav ste izrazili u ovom zakonu, Zakonu o sudovima. Na nama je samo da apeliramo na vas još jednom da to razmotrite ali isto tako da vam ukažemo na jedan problem koji nastaje iz članka 6. i članka 7. donekle riješen prijelaznim i završnim odredbama ali ne u potpunosti. Naime, sada ćemo i u članku 6. i u članku 7. zakona znači i u članku koji se odnosi na Visoki kazneni sud i u članku koji se odnosi na Vrhovni sud imati da ti sudovi odlučuju u trećem stupnju o žalbama protiv odluka donesenih u drugom stupnju kada je to propisano zakonom. A drugdje zakonom osim u prijelaznim i završnim odredbama nije propisano da to odlučuje Visoki kazneni sud. Razmotrite tu odredbu, ne morate u cjelini, ne morate u dijelu koji se odnosi kada je to dopušteno na treći stupanj vezano uz odluke koje su u prvom stupnju donosili općinski sudovi kada se radi o kaznama dugotrajnog zatvora, kada se radi o potvrđivanju kazne dugotrajnog zatvora ili o preinaci što se iznimno rijetko ako ikad događa treći stupanj bi trebao biti Vrhovni sud. I to mislim da je logično i u tom kontekstu predlažem da se to vrlo jasno propiše. Ako ostaje Visoki kazneni sud barem za 490, mislim da je to stavak 1., točka 1., dakle kada se radi o izrečenoj kazni dugotrajnog zatvora u trećem stupnju bi morao odlučivati Vrhovni sud da imamo potpunu kontrolu i da mu se ipak, ipak ostavi jedna konkretna zadaća u kaznenim predmetima. Kao što sam već rekao ne možemo podržati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku iako ćemo prethodna dva zakona podržati a u pojedinačnoj raspravi ukazati ću vam i na nekoliko nedostataka u njima za koje sam uvjeren da se mogu popraviti do drugog čitanja. Hvala vam lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika kolega Hrvoje Zekanović. Nije nazočan. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Stjepan Čuraj. Nije nazočan. U ime Kluba zastupnika HSU-a, Nezavisnih zastupnika, SNAGA-e i Nove politike, poštovani kolega Marko Vučetić. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege, predstavnici ministarstva. Danas raspravljamo o setu zakona koji se tiču nasilja. Kao što smo čuli nasilje je ozbiljan problem i on, taj problem ima mnoge dimenzije. Jedna od dimenzija je pravna dimenzija i upravo danas je ona, ta ta dimenzija tema naše rasprave ali i našeg zalaganja da hrvatskoj javnosti uputimo nekoliko promišljanja, misli i naših temeljnih opredjeljenja vezano za problem nasilja odnosno našeg zalaganja da društvo postane nenasilno. U raspravi je već više puta prepričan i ukratko izložen na intencija i sadržaj ovih izmjena, izmjena ovog seta zakona. Pokušalo se na više načina i definirati nasilje i nasilnika kao i žrtvu i naše makar opredjeljenje da smo na strani žrtve. To nitko nije negirao. Međutim, nasilje ima i još jednu drugu dimenziju. Ta dimenzija je antropološka, ta dimenzija je povijesna, ta dimenzija je misaona. Ona ovisi o tome ne što o nasilju kažemo nego kako se prema nasilju odnosimo. Prema nasilju se možemo odnositi tako da stanemo verbalno protiv nasilja a da svojim životom i kriptama koje smo u životu napravili podržavamo nasilje. U replici ministru pravosuđa sam postavio pitanje proizlaze li ovi zakoni i jesu li motivirani ratifikacijom Istanbulske konvencije. To sam s razlogom postavio upravo zbog toga što je ova ratifikacija Istanbulske konvencije vidjela i razotkrila mnoge kripte koje postoje u hrvatskom društvu. Kripta nije ništa drugo nego sadržaj s kojim smo mi identificirani, to je onaj sadržaj kojem mi možemo djelovati na način paralelne povijesti. To znači da u društvu institucijama se možemo zalagati protiv nasilja, ali da zahvaljujući identifikaciji sa našom kriptom ustvari promoviramo nasilje. Jedan od oblika nasilja kada se raspravljalo o ratifikaciji Istambulske konvencije je bilo zastrašivanje javnosti tzv. rodnom ideologijom. Te rodne ideologije nema, to je potrebno reći. Rodna ideologija postoji isključivo kao kripta, kao ono nesvjesno, kao onaj identificirajući sadržaj i dalje kod onih koji nisu u stanju susresti se s istinom, niti povijesnom, niti povijesnom, niti pravnom, ali niti istinom nasilja. Ukoliko se naše pravosuđe ne može susresti s istinom nasilja i promovirati nenasilje ono će i dalje djelovati disfunkcionalno i podržavat će mnoge nesvjesne kripte, omogućavat će da mnogi građani RH budu javno protiv nasilja, a da u svojoj kripti, svom životu, svom stranačkom životu, svojim politikama, obiteljskim zajednicama, religijskim zajednicama na svjesnoj ili nesvjesnoj, podsvjesnoj razini promoviraju govor, govor, sadržaj i zakonitost nasilja. Jel kako drugačije objasniti disfunkcionalnost sudova? Kako drugačije objasniti da nama žrtve nasilja da se prema nama odnose s nepovjerenjem? To nepovjerenje se manifestira u tome da žrtve nasilja nama nemaju ništa reći. Nemaju nam ništa reći zato što taje ono što im se dogodilo. Zbog čega taje? Zbog toga što smo mi kao društvo oslonjeni prema kripti koja promovira nasilje, ali to nasilje pokušava iskazati nekim pozitivnim pojmovima kao što je domoljublje, kao što je suverenitet, kao što je ugroza granica i kao što je opredjeljenje za tradicijske ili religijske vrijednosti. Ako se na takav način djeluje u jednom društvu onda je jasno da imamo povijest kojoj kao država, društvo ne pripadamo, a to je povijest zakona koji će djelovati isto kao mrtvo slovo odnosno ti zakoni nama neće ništa reći. Mi ove zakone možemo usvojiti ali ako ovi zakoni ne budu mijenjali hrvatsko društvo i ako ovi zakoni ne budu djelovali u sudskoj praksi na način da ohrabruju žrtvu i da osuđuju nasilnika i da nasilnika definiraju ili makar da ga se promatra onako kako sam to rekao, nasilnik je prazno mjesto. To je mjesto na kojem je mogla biti ljudskost, ali nije zbog neke kripte u kojoj je nasilnik identificiran i žrtvu prepoznaje kao onu koja nije vrijedna njegovog ljudskog odnosa nego je vrijedna jednog nasilničkog odnosa. A ono što predstavlja vrijednost u njegovom životu podudara podudara se s društvom koje šuti. Društvo koje šuti pred nasiljem je društvo koje promovira nasilje, društvo u kojem parnice, sudske presude ne dolaze zbog toga što su otišle u zastaru je društvo koje promovira pravno nasilje i koje promovira jednu alternativnu ili paralelnu povijest u kojem građani neće biti zaštićeni. To je društvo koje može stati uz žrtvu, ali to je društvo kojem žrtva ništa ne govori i to stanje u žrtvu je zapravo licemjerno stanje jer nije ništa drugo nego glasno govorništvo i uspostavljanje ortaštva s nasilnikom. Svaki put kada netko ustane protiv žrtve, svaki put kada žrtva zbog pritiska sredine u kripti koju je društvo stvorilo nije u stanju izreći traumu, nije u stanju izreći istinu kojoj je bila izložena, a to je istina nasilja mi kao društvo smo kapitulirali. Ljudi koji se ne mogu sastati s istinom i koji ni danas nakon ratifikacije Istambulske konvencije u Istambulskoj konvenciji ne vide dokument koji ustaje protiv nasilja nego vide dokument koji ustaje protiv njihovih religijskih i političkih oblika, ja ih nazivam kapitulantima pred logosom. Ulica bi ih nazvala budalama. Budale ili kapitulanti pred logosom su oni koji nisu u stanju prepoznati i zalagati se za nenasilje i za nenasilne politike i za nenasilne institucije. Institucije koje nisu u stanju sankcionirati nasilnika i koje nisu u stanju, ono o čemu je govorio kolega Grbin, dovesti ne samo do kažnjavanja nasilnika nego do toga da da se nasilnik rehabilitira, da on povrati onu ljudsku dimenziju da ne bude više prazno mjesto na kojem bi se trebala odigravati dinamika ljudskoga ali se nije odigravala, to je društvo koje i dalje govori govorom nasilja. Jel ako u onome koji je osuđen za nasilje mi neprestano promatramo nasilnika onda je to opet odraz naše nesvjesne i podsvjesne kripte da promoviramo nasilje jel nećemo u onome tko je sankcioniran zbog nasilja, nećemo mu omogućiti da povrati svoju palu ili nedostajuću ljudskost nego ćemo ga neprestano promatrati kao nasilnika kao osuđenika. Ista razina je i razina kada unaprijed osuđujemo nekoga i kada ga promatramo kao onoga tko je prekršio zakone, a našom voljom ga osuđujemo i presuđujemo. Sve je to govor jednog društva koje je razapeto, društvo koje se nalazi u razapetosti između neistine i nasilja, a ne u jednom stanju prirodnog kontinuiteta između istine i nenasilja ili mira. Ukoliko nismo u stanju razvijati te mirotvorne politike onda smo društvo koje vrši samo jednu transmisiju ili društvo koje neprestano prenosi različite nasilne situacije. Društvo koje prenosi nasilne situacije koje je opredijeljeno za nasilje se prepoznaje svugdje pa i u raspravama. Oni koji provociraju, koji iznose neistine koje žele u jednoj kontroliranoj sredini djelovati kao grubijani nisu ništa drugo nego glasnogovornici nasilja i oni su uspostavili ortaštvo s nasiljem. Upravo zbog takvog ortaštva s nasiljem mi ne djelujemo kao država nego djelujemo kao polu država koja donosi dokumente, ti dokumenti među kojima su i zakoni i naše javne politike budući da se nalazimo u europskom prostoru nas odmiče od nasilja, ali nas ne dovodi u potpunosti do toga da postanemo nenasilno društvo jel društvo koje po Direktivi nekog tijela ili EU usvaja zakone koji se neće provoditi, koji će i dalje traumatizirati i stigmatizirati žrtvu nije društvo, društvo koje će u jednom činu nasilja promatrati spektakl, izlazak na ulice i presudu ulice, nije zrelo društvo, pogotovo ukoliko sudovi sude po presudi onoga što je na ulici izrečeno, to je opet kripta nasilja. Mi neprestano se trebamo zalagati da izađemo, da demistificiramo, da dekodiramo, da u potpunosti razotkrijemo ove kripte nasilja koje postoji u hrvatskom društvu, kripta nasilja je u obitelji, kripta nasilja je u strankama može bit prisutna, može biti prisutna u individualnim povijestima i u nemoći žrtve jel ona nema nama što reći jel mi razumijemo isključivo govor nasilja i nasilnika, to je tužna istina koja je na razini antropologije i na razini naše nemogućnosti da se etički otvorimo prema drugome jel mi se sad ne otvaramo etički prema drugome nego bojim se ovaj set zakon donesen zbog toga što je došlo do ugroze određenog političkog ili stranačkog statusa. Zbog govora ulice i konkretnog nasilja koje se dogodilo i koje je senzibiliziralo javnost da izađe na ulice i da progovori o problemu nasilja ukoliko mi odgovaramo donošenjem zakona koji su motivirani isključivo govorom ulice onda ovi zakoni neće rezultirati posljedicama koje su u njemu sadržani zato što intencija zakona onda nije da izađe na kraj s nasiljem i da zaštiti žrtvu nego je intencija ovih zakona da se očuva politička moć ili da se spriječi politička šteta, ne društvena šteta. Mi ne možemo očekivati pozitivne posljedice ukoliko su uzroci bili negativni, a negativni uzroci su svakako ukoliko nasilje iskorištavamo, instrumentaliziramo zbog toga da bi politički opstali. Mi se protiv nasilja trebamo boriti da nasilje ne opstane, protiv nasilja se trebamo boriti da nas, zbog toga da nasilje nestane, protiv nasilja se trebamo boriti da razotkrijemo i prepoznamo sve one koji u sebi nose kriptu nasilja, sve one koji su u svom, ministar je rekao, u biću zakona, ja ću reć u antropološkom biću, identificirani s nasiljem, bilo da se to radi o nasilju nad istinom, bilo da se radi o fizičkom nasilju, bilo da se radi o spolom nasilju i imajmo na umu da naše pozivanje primjerice na osudu spolnog nasilja koje se dogodilo u Domovinskom ratu i koje još uvijek nije sankcionirano, ono nije sankcionirano zbog toga što mi ne izlazimo na kraj s nasiljem i nismo u stanju izaći na kraj konkretno kad je o ovom riječ, sa silovanje, jel da smo u stanju sankcionirati silovanje bilo gdje onda bi silovanje sankcionirali i ono koje se dogodilo u Domovinskom ratu, to je paradoksalna situacija da oni koji su identificirani sa unutarnjom kriptom, dakle kriptom vlastitog nasilništva kojom je posredovano putem nekakvih velikih priča koje se nazivaju mete naracije koje mogu doći putem bolesne religioznosti ili putem putem bolesne projekcije vlastitog ega u društvenoj sredini da se promatra putem Mesijanskog kompleksa, nije ništa drugo nego posljedica glasnogovorništva il ono što sam nazvao ortaštva s nasiljem. Dokle god djelujemo na razini ortaštva s nasiljem mi ćemo biti polu država, država koja nije u stanju djelovati putem zakona, a svi oni koji djeluju u stanju polu države i koji projiciraju vlastiti ego oni su kapitulanti pred logosom ili ono što bi ulica rekla to su budale, ali opasne budale zbog toga što su uspostavili ortaštvo s nasiljem. Ako to ne shvatimo, mi smo društvo koje je osuđeno na propast. Problem RH nije kao što se to često govori u demografskom padu, problem RH je u demokratskom padu i u tome što nismo u stanju zaštititi građane. Ako nismo u stanju zaštititi građane, ako nam žrtve šute, ako je šutnja žrtve i tišina žrtve takva da žrtva godinama je u takvoj situaciji, takvom stanju, ne da nema ništa nama reći, nego da nema ništa ni sebi reći, da sebe ne promatra kao žrtvu, nego da sebe promatra kao fizičko tijelo s kojim netko ima pravo gospodariti, kao fizičko tijelo koje je potpuno obeslobođeno, mi nemamo demografski problem, mi imamo antropološki problem, mi postajemo zemlja, postajemo država bez građana i postajemo država u kojoj su ljudi postali samo mjesto ili koji su postali spremišta kripti koji u konačnici kriju nasilje, nasilje prema žrtvama silovanja, nasilje prema o, nasilje prema članovima obitelji, nasilje prema nacionalnim manjinama, nasilje prema ženama i svim stradalnicima Domovinskog rata, ne možemo odvajati nasilje od jednog vida nasilja od drugoga, ili smo glasnogovornici nasilja, pa branimo svo nasilje ili smo zagovornici ne nasilja. Oni koji u sebi nose kripte, kripte nasilja nisu ovo u stanju razumjeti, a nisam siguran koliko su i ove izmjene zakona usmjerene prema žrtvi ili su usmjerene prema čuvanju opstojnosti jedne stranke i kripte koju ta stranka nosi i promovira. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Peđa Grbin, izvolite kolega. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče, poštovani g. ministre, kolegice i kolege. Ovaj zakon, odnosno ovi zakoni koje imamo pred sobom, a ja ću se najviše koncentrirati na Kazneni zakon plod su pritiska javnosti. I to je činjenica. I koliko god taj pritisak javnosti možda u ovom zakonu i nije toliko opasan jer su ove promjene korisne, jer se radi o posebnom, pogotovo kada govorimo o kaznenom djelu silovanja, o posebno posebno osjetljivom kaznenom djelu koje ne samo u Hrvatskoj već i drugdje oštrije kažnjavati, a u duhu onoga što je govorio kolega Vučetić, ako ovo postane praksa da se na svako medijski jače prikazano kazneno djelo odgovara pooštravanjem kazni u Kaznenom zakonu onda mi nećemo napraviti ništa već samo štetu. Više puta sam ovdje govorio pa i kad se radilo i o Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, možda je potpuno blažio i možda neprimjereni primjer ali je u biti pravilo isto o kojoj god kazni se radi, nije za prevenciju odlučna kazna nego izvjesnost da će ta kazna nastupiti. Danas sam imao prilike razgovarati sa kolegama i iz županijskih i općinskih i Državnog odvjetništva RH, razgovarali smo o kazni i kolege koji zastupaju optužbu koji se trude da kazna bude što veća, kažu da su znanstvena istraživanja pokazala da kazne preko 7 godina zatvora u stvari gube svrhu. Da osobi kojoj je zapriječeno nekom kaznom je gubitak slobode na 5 ili 10 godina u osnovi kada se sa njime suoči gotovo isti, a mi smo cijelo 20. stoljeće, kraj 19. i 20. stoljeća posvetili borbi za rehabilitaciju počinitelja kaznenih djela, za njihov povrat u društvo, da bi se danas na početku 21. stoljeća sve više i više okretali retribuciji. A zašto? Na to odgovor mora dati svatko od nas. Da li će meni ili nekome drugome biti bolje zato što je netko umjesto 20 dobio 40 godina zatvora, neće. A što ćemo mi dobiti kad netko nakon 25 ili 30 godina izađe iz zatvora, dobit ćemo potpuno disfunkcionalnog člana društva koji se u normalnim okolnostima i normalnim životnim situacijama ne može snaći. Ovi zakoni koji su tu pred nama, isključujem naravno Zakon o kaznenom postupku o njemu sam već govorio, ali koncentriram se na ova dva su, pogotovo kada govorim o Zakonu o sprječavanju nasilja u obitelji, dobri. Dobri su, ali nemojmo dopustiti da ovo postane praksa jer ćemo onda dobiti upravo ono o čemu je govorio kolega Vučetić, a ja ću to pokušati pojednostaviti i nemojte se kolega ljutiti. Ali mi na nasilje odgovaramo nasiljem, a to nikada nije završilo dobro. Mi koji smo polagali kazneno pravo znamo koje su svrhe kažnjavanja. I kada smo učili kazneno pravo retribucija se navodila kao jedna od svrha kažnjavanja, ali uvijek, uvijek u drugom ili trećem planu. Rehabilitacija, specijalna prevencija prema pojedincu da više ne čini kaznena djela i generalna prevencija prema društvu drugima u društvu da ih se odvrati od počinjenja kaznenog djela su ono što nas treba voditi. A tu sada dolazimo do druge poruke i tu mi je jako drago što ste se složi sa mnom gospodine ministre, a to je da kazneno zakonodavstvo dolazi na kraju priče. I mi se onda kao društvo moramo zapitati što smo napravili da spriječimo da pojedini slučaji, da pojedine situacije dođu u doseg kaznenog zakonodavstva. Sigurni telefoni, sigurne kuće, pomoći obiteljima koje su razorene nasiljem to su sve stvari u koje bi trebalo uložiti više energije, više truda, ne nužno iz vašeg resora, ali vi ste ovdje pa zato morate sve ovo čuti koje bi spriječile da mi danas govorimo o ovome jer mnogih slučajeva i silovanja i nasilja u obitelji itd., ne bi bilo da se na drugi način radio i pristupalo. Nikada, to je činjenica, nikada nećemo svakoga odvratiti od toga da čini kaznena djela, ne možemo, zato kazneno zakonodavstvo, zato represivni aparat države moramo imati, zato moramo imati zatvore, ali moramo se truditi i to mora biti naš cilj da ovo o čemu danas raspravljamo bude iznimka, a ne pravilo. Da ovo ne bude najvažnije sredstvo borbe protiv nasilja u društvu, a bojim se i opet ponavljam, niste vi krivi za to gospodine ministre, ali Vlada koje ste član je. Ovo je prikazano kao ultimativna mjera borbe protiv nasilja, protiv silovanja, protiv zlostavljanja itd., a to nije, to nije. Druge mjere moraju imati prioritet. Dopustite mi sad da i pokažem par konkretnih primjedbi za koje bih vas molimo da ih ispravimo do drugog čitanja zakona. Nije predmet ovog zakona, ali za drugo čitanje bi mogao biti, nije vaša greška. Krađa kako je nekada bila razdvojena na nekoliko članaka, pa imamo Članka 228. KZ, krađa, 229. KZ teška krađa. I onda smo u Članku 245. popisali tko je ovlašteni tužitelj, pa nam se dogodilo da ako je došlo do krađe unutar obitelji za jedan segment je, se goni po službenoj dužnosti, a teška krađa ako je unutar obitelji se uvijek goni po privatnoj tužbi. Znači za teže kazneno djelo imamo privatnu tužbu, za lakše kazneno djelo imamo ovaj, po službenoj dužnosti, molim vas da to pogledate, ja mislim i u duhu svega ovoga što smo govorili da bi ipak nekad i za krađu unutar obitelji pogotovo ako se radi o krađi velike vrijednosti što je predviđeno da je po službenoj dužnosti ako se radi o teškoj krađi trebala biti službena dužnost, a ne ostaviti baki u najgoroj situaciji baki koju je jedan unuk okrao, da ako želi pokrenuti postupak, mora ići pred sud. Tako da vas molim da to ispravite. Slijedeće na što bih vam ukazao je čl. 3. znači kojim se mijenja čl. 87. pobrojali ste osobe, stručni radnik koji obavlja poslove iz djelatnosti socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja. Zdravstvo, zdravstvene radnike smo stavili u posebno kazneno djelo, ali njihova zaštita je manja nego ona koja bi bila da su po uzoru na radnike u socijali, odgoju i obrazovanju stavljeni u čl. 87. st. 3 kao kao službene osobe pa vas molim da razmotrite da se tu nađu i zdravstveni radnici. Samo jedan primjer ću vam dati, liječnik na hitnoj pomoći u kasnim noćnim satima, po mojem mišljenju, daleko izloženiji nego osobe koje su ovdje navedene, bez obzira na recentne situacije koje smo imali i mislim da zaslužuje takvu zaštitu. I za sam kraj, čl. 7, čl. 118. nasilje između bliskih osoba, uvijek minimalna kazna od 3 godine. Ne mogu se složiti sa onima koji zahtijevaju da se sucima oduzme pravo da u konkretnom slučaju donose konkretne odluke. To smo svojedobno napravili sa zlouporabom opojnih droga pa smo za jednu stabljiku marihuane koju je osoba uzgojila imali zapriječenu kaznu minimalno 3 godine što je sa sudskim ublažavanjem moglo ići na 2, a nije moglo biti uvjetne. Jedna stabljika marihuane, 2 godine zatvora. Tako sada imamo ovdje čl. 7. kojim se mijenja čl. 118., to su teške tjelesne ozlijede unutar, među bliskim osobama. iz državnog odvjetništva mi je ispričao situaciju. Šogori žive pod istim krovom, po ovom zakonu, bliske osobe kad žive u istom kućanstvu. Posvađali su se tijekom rada u polju, ovaj ga je udario lopatom, došlo je do prijeloma kosti šake, to se kvalificira kao teška tjelesna ozljeda. Nikada prije se nije vodio protiv njih kazneni postupak, radi se o ekscesu, radi se o situaciji koja će se među njima ispraviti, koja nije rezultirala, srećom, drugim ekscesima. Po sadašnjem zakonu, to je skoro pa bagatelno djelo. Po ovom zakonu koji ste predložili, oni su bliske osobe. On ako je oglašen krivim, po zakonu, 3 godine najmanje kazna, a to ne može biti, to ne može opstati. Ja znam da vas dovodim u tešku situaciju sa ovom primjedbom, ali moramo razmišljati i o posljedicama da naprosto sudac gleda u okrivljenika koji je pred njim i nekad ima puno, puno bolji pregled u uvid u to koliko je ta osoba kriva nego mi kao zakonodavci koji se nekad vodimo dnevno-političkim razlozima u donošenju zakona. Hvala vam. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Grbinu. Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Marko Vučetić, izvolite. **Vučetić, Marko (Nezavisni)** Zahvaljujem poštovani kolega. Slažem se s vama u ovom dijelu u kojem govorite da drastičnije sankcioniranje nužno ne dovodi do prekida nasilja. Istina je, ukoliko samo sankcioniramo nasilje, a ne uspostavljamo mehanizme koji će djelovati na način da se rehabilitira onoga koji je nasilje počinio i da ga se udalji od nasilja, a to nije samo područje pravosuđa, nego je to područje društva i mnogih drugih institucija, od religijskih zajednica, socijalnih službi do stupnja vrijednosti i nekakvog društvenog kodeksa koji tu postoji. Mi ne da nećemo izaći iz nasilja nego ćemo napraviti novi krug. Nasilje teže sankcioniramo, a onda će i počinitelji činiti teže nasilje jer znaju da im slijedi teža sankcija. Bojim se da smo na tom putu.

i što je najgore, to je empirijski vidljivo iz primjera zemljama koje vode različitu kaznenu politiku. Sjedinjene države, s jedne strane i njihova ogromna kaznena, pardon zatvorska populacija sa nevjerojatnim stupnjem povrata, a s druge strane, Švedska, Danska, pa u velikoj mjeri i Hrvatska, u velikoj mjeri i Hrvatska, koja je godinama gradila politiku postupanja prema počiniteljima kaznenih djela koja se zasnivala na rehabilitaciji koja nema ni blizu takav stupanj povrata. Počinitelji kaznenih djela u Hrvatskoj se ne vraćaju tek tako, ne, u jednom dijelu da, u jednom dijelu da, ali dobar dio počini jedno kazneno djelo, odsluži kaznu i nakon toga više ne čini. To moramo zadržati, na tome moramo raditi i tu je rehabilitacija ključna. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeća replika, poštovani kolega Ante Babić, izvolite. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani kolega Grbin, vi kažete da su izmjene i dopune ovih četiriju zakona plod pritiska javnosti. Zalažete se za manje kazne, a preporučate zapravo koliko sam razumio, edukacije, sigurnosne telefone, sigurnosne kuće koje bi zapravo spriječila takva kaznena djela. No, treba se prisjetiti da možda u nekim vremenima prije nije bilo sličnih stvari kao što su danas, a to je influencija socijalnih mreža, pa i kaznenih djela koja se zapravo počinju i zbog takvih socijalnih mreža u društvu i to su nove pojave na koje Vlada u ovom slučaju, društvo, reagira pa izmjenom i dopunom ovih zakona. Konkretno, recimo kroz izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku, određene stvari se modificiraju kako se postupci ne bi odugovlačili, odnosno kako bi se oni kao takvi skraćivali, poslala poruka javnosti. Niz je faktora koji utječu na to, ali ja mislim da prvenstveno, ako govorimo, trebamo govoriti

Poštovani kolega, ne mogu reći da sam razumio što hoćete reći. U životu kazneni zakoni uvijek kaskaju za realnošću. Vi ste prvo morali imati audiovizualna sredstva snimanja zvuka i slike da bi mogli imati kaznena djela koja se čine neovlaštenim snimanjem, neovlaštenim slikanjem, itd. Ali u ovom konkretnom slučaju i vi i ja znamo da dok se nije počelo prosvjedovati, dok se nije počelo i to nije samo RH izuzetak, pokret je diljem svijeta se pokrenuo, mi tu zbog nasilja nad ženama, zbog seksualnog zlostavljanja RH je samo jedan komadić, kotačić u tom pokretu, da nije bilo tog pokreta, ovog zakona vjerojatno ne bi bilo i to su činjenice, nije to nužno samo po sebi loše, ali ako nekritički pristupamo svakoj inicijativi i svakom pritisku, tada ćemo doći u probleme. U konkretnom slučaju rekao sam da ću oba ova zakona podržati i glasovati za njih. Hvala. Zahvaljujem kolegi Grbinu na odgovoru. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Maras nije nazočan, poštovani kolega Marko Vučetić, izvolite kolega. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS, budući da sam u raspravi u ime kluba glavninu toga izložio, a da mi sadašnja pojedinačna rasprava u stvari služi kao jedno iskustvo kako bi se žrtva mogla osjećati u društvu koje promovira nasilje, a ne prava žrtve, to nekako odgovara sadašnjoj situaciji u ovoj sabornici, ima nas malo, a i oni koji smo tu uglavnom se ne čujemo i ne razumijevamo se. Nerazumijevanje nasilja je podržavanje nasilja, to sam rekao, mi u ovoj našoj raspravi bi trebali shvatiti da ne smijemo napraviti lom i radikalizirati društvo tako da teoriju udaljimo od prakse, pokušat ću biti konkretniji. U teorijskom smislu imamo pojmove, pojmovi odgovaraju onome što mislimo, primjerice kad netko misli obitelj onda ne misli nasilje jel obitelj ne sadrži nasilje, veza između pojma i misli ili predmeta je nužna, a kako ćemo mi neki pojam objasniti, kako ćemo ga, kojim ćemo ga riječima izreći, to nije nužno. Dakle, ako netko doživljava nasilje u obitelji to nije obitelj i trebao bi taj pojam ugasiti. Oni koji doživljavaju nasilje u obitelji nemaju obitelj, onoga koga su roditelji ugrozili, istukli, pretukli ili djeca koja su financijski iskoristili roditelje da nemaju, ti roditelji da nemaju djecu odnosno ova djeca nemaju roditelje. Nemojmo robovati društvenim normama, nego robujmo onome što je logično, što je istinito i što je praktično. Teorija nam kaže da obitelj nije mjesto u kojem se događa nasilje, ako se događa nasilje, to nije obitelj. Na praktičnoj razini izađimo iz takve zajednice. Društvo koje će se zalagati za obitelj na ovoj razini, samo na razini riječi, ne više ni pojma, nego će se zalagati za to da može izložiti nekakvu statistiku, obitelj nema statistiku, obitelj ima nužnu vezu između pojma i između onoga što se misli, u misli o obitelji nije sadržano nasilje, u misli o zdravoj partnerskom odnosu nije sadržano silovanje, u misli o zdravom društvu nije sadržano i ne postoji mogućnost da ulica donosi zakone, ja ne znam zbog kojih motiva nastaju zakoni, a ako zakoni su motivirani zbog toga što se događa na ulici, onda ovo nisu zakoni, nego su ovo nastavak ili jedna epistemološka, epistemološki produžetak onoga što se na ulici događa, dakle oni, jedno od grubljih susreta s realnošću hrvatske politike je sadržano u tome primjerice kad se kaže da u HS, konkretno parlamentu ne trebaju teoretičari, a recite mi tko bi to trebao biti? Ako praktičari postoje u HS onda su oni izvori korupcije, teoretičari su oni koji imaju mogućnost sagledati situaciju iz više, s više razina, nisu sačuvani i sadržani u praksi, praksa proizlazi iz ovih zakona, iz onoga što mi tu donesemo. Ako u ovom HS nemamo teoretičare, znate kakva će nam praksa biti? Koruptivna, koruptivna i bezumna. Ovo će biti država kako sam je maloprije nazvao, kapitulanata pred logosom, ovo je mjesto u kojem trebaju biti isključivo teoretičari da bi nam praksa izvan ovog mjesta odgovarala tome, da bi nam praksa bila takva kad netko kaže obitelj da zna da tu nema nasilja, ako ima nasilja nema obitelji, kad netko kaže da se radi o partnerskom odnosu da tu onda nema nasilja, silovanja i izrabljivanja, kad netko kaže briga ili javni djelatnici, službenici, socijalni, učitelji, nastavnici, da tu nema pokušaja da ih intelektualno ili na bilo koji način unizimo. Mislim da je naš govor o nasilju govor sredine koje nužno treba jednu racionalnost, to je sredina koju nužno treba logoizirati, ne učinit je samo logičnom nego joj dati jedan umski sadržaj, sadržaj Nasilje, maloprije sam nasilnika odredio kao onoga koji je samo prazno mjesto gdje se trebalo odigravati ljudskost, a te ljudskosti sad nema. Nasilnik je i još nešto drugo, to je snaga ili sila koja želi zagospodariti s drugim bićem kao slobodom i kao predmetom. Najstrašnije što se čovjeku može dogoditi je da postaje predmet, čovjek postaje predmet, to, danas sam se 2-3 puta referirao na Istambulsku konvenciju, to ću i danas, kad je bila rasprava o tome, o Istambulskoj konvenciji, mnogi su se pozivali na savjest i da im se dopusti da glasuju po savjesti, pa savjest nije mjesto na kojem ćete vi pronaći otuđenog sebe, nije mjesto na kojem ćete vi pronaći, kao što je ovaj čuvar državnog pečata, u kojem ćete pronaći čuvara vlastite tjeskobe, straha i nemogućnosti da se suočite s društvom, savjest je mjesto koje nam jamči i daje nam mogućnost da budemo radikalno individualni da budemo radikalno različiti od svega što se oko nas događa, to je savjest. Savjest nema autoritete. Ako slijedite autoritete, ne slijedite savjest. Savjest je ono što se odigrava u našoj nutrini i što nas unutra obvezuje. Ako mi preslikamo ono što se odigrava u savjesti na društvo, onda ono, to bi odgovaralo nekakvom sustavu etičkih normi, odnosno moralnih vrijednosti. Društvo koje nema etičkih normi, društvo koje nema moralnih vrijednosti je društvo koje se ne može susresti sa samim sobom. To je društvo koje sebe prebrojava. Ja u ovim našim srceparajućim patetičnim zazivanjima i slomovima koji na individualnoj razini doživljavamo za mikrofonom kad govorimo o demografskoj obnovi, upravo vidim to. Vidim izaslanike onih koji nisu u stanju se susresti s društvenom normom i etičkom vrijednošću. Problem hrvatskog društva je ponajmanje problem demografske obnove jer demografska obnova i demografski rast je prebrojavanje. matematika se ne odnosi prema etičkoj normi, ljudskost nije nešto što se prebrojava. Ljudskost je vrijednost koja se neprestano ostvaruje. Može nas biti jedno, dvoje ili troje, ali ako je to zajednica u kojem postoji nekakva etička vrijednost, ako je to zajednica u kojoj se distribuiraju ili emocije, kad je riječ o obiteljskim i partnerskim zajednicama ili kad se distribuira pravda, to je zajednica za koju je dobro što je živjela jer živi. Zajednica koja izumire, a nema etičke vrijednosti nego ima kripte u sebi pohranjene je zajednica koja nikad nije ni živjela, nego to je zajednica koja služi kao zastarjelo strašilo u suvremenom svijetu. Mi djelujemo kao zastarjelo strašilo u suvremenom svijetu jer otvaramo teme od 41., 91. ili ne znam koju. Otvorimo teme 2019., susretnimo se, anticipirajmo svijet koji će nam doći za 100 godina. To nije svijet u kojem ćemo se prebrojavati, nego to treba biti svijet u kojem ćemo dijeliti, distribuirati i vršiti redistribuciju i pravednosti i vrijednosti i ljudskosti i užitka, što se nalazimo u vremenu zato što smo živjeli. A ne zbog toga što smo patili za onima koje nema. To je najveće licemjerstvo koje sam u politici vidio od svih licemjerstava dosad, a to je zazivanje demografije i demografskog rasta umjesto da zazivamo vrijednosti u kojima ćemo moći susresti se s drugim, a ne metafizičkim neznanjem o drugom. To je ono što se u teoriji naziva u literaturi, metafizičko neznanje o drugome. Kad mi, primjerice ženu promatramo pod vidom metafizičkog neznanja pa joj kažemo što ona treba činiti. Kad pripadnike nacionalnih manjina promatramo pod vidom metafizičkog neznanja jer ne znamo što ni žene ni nacionalne manjine jesu nego iz našeg neznanja im kažemo, trebate biti u kući, trebate rađati ili kad ste već u Saboru, nemate pravo glasovati jer imate umanjena prava. metafizičko neznanje o drugom postoji i prema vjeroučiteljima. Mi možemo raspravljati o tome je li oni trebaju biti u školi. Ja primjerice smatram da ne trebaju, ali ako jesu u školi, trebaju imati sva prava kao i ostali nastavnici. Zašto? Zato što ne smiju imati metafizičko neznanje o drugima. Oni dok jesu u školama, jesu nastavnici, imaju sva prava i imaju prava štrajkati. Ako je to potrebno, a ako nemaju prava štrajkati, onda ne mogu ni štrajkati zato što nisu slobodni jer im je to netko uskratio. Njihov problem onda nije problem nastavničkog statusa nego je njihov problem institucije koje im oduzima ljudska prava i slobode, a u ovom slučaju nažalost, radi se o instituciji koja bi to trebala štiti i zagovarati, a to je crkva. Zahvaljujem. Završna riječ u ime predlagatelja, poštovani ministar, g. Dražen Bošnjaković. Izvolite. **Bošnjaković, Uvaženi zastupnici. Zapravo sam razmišljao da li da uopće izlazim za govornicu, ali iz poštovanja prema svima koji su diskutirali, želim se zahvaliti. Koliko vidim, popriličan je i konsenzus oko ova 3 zakona, zakona, osim Klub SDP-a problematizira Zakon o kaznenom postupku, tu imamo doista različite stavove. Ja ću se svima zahvaliti na raspravi. Ove korisne prijedloge ćemo izanalizirati do drugog čitanja, obzirom na ovakvu podršku klubova koje smo danas dobili, vidimo se vrlo brzo u drugom čitanju jer zapravo svima je interes da ovo što prije stupi na snagu. Potpuno se slažem sa svima i podržavam, zakoni vrlo često i uvijek su slovo na papiru, međutim, moramo zapravo iznaći mehanizme, da oni zažive, da oni postanu život. Da oni ne budu samo, samo nekakva norma koja je propisana, a zapravo život je nešto što je vrlo često nažalost drugačije. I svi ovi mehanizmi, ja bih rekao, bilo je ovdje govorila da je to Vlada radila pod pritiskom, Vlada može netko zvati, je li to pritisak, je li to medijski pritisak, je li to dojam onih djela koja su se baš u određeno vrijeme koncentrirala, Vlada je reagirala upravo ovakvim mjerama kroz ovaj zakon koji propisujemo. Ali, još ću jednom ponoviti. Nije ovo jedino. Mi smo donijeli unutar zapravo više tijela i Ministarstva demografije i MUP-a i Ministarstva zdravstva i Ministarstva obrazovanja, obrazovanja, donijeli smo jedan protokol gdje definiramo točno ulogu i načine postupanja kada do nasilja dođe. To je važno da zaživi. To je važno i to je ono što će kako smo rekli, dovesti do toga da ne dođe do nasilja ili ako je ono došlo, da ga se što je moguće više, da se posvetimo žrtvi, da sve ono što smo propisali zakonima i psihološku i socijalnu i svaku drugu pomoć da pružimo to, kako to bi žrtva što je moguće lakše prošla i kako bi se što lakše vratila u nekakav normalan život. Još jednom hvala svima na raspravi, vrlo brzo se vidimo u drugom čitanju. gđi. Vedrani Nikolić. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. Poštovane kolege, s ovime smo iscrpili sve točke dnevnog reda predviđene za današnji dan. Nastavljamo s radom sutra, u 9,30 ujutro sa točkom dnevnog reda Konačni prijedlog Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Hvala lijepo i ugodan ostatak dana.